Шановні колеги, готові реєструватись? Прошу реєструватись.

В залі зареєстровано 310 народних депутатів України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, по-перше, хотів би привітати Управління державної охорони, сьогодні у них свято професійне. Вони забезпечують охорону як Верховної Ради України, так і інших важливих для держави як осіб, так і будівель. Тому я бажаю їм спокійної, мирної служби, без якихось негативних наслідків, і високої заробітної плати. Шановні народні депутати, відповідно до статті 25 Регламенту в середу ми маємо 30 хвилин на виступи народних депутатів із внесенням пропозицій, заяв, повідомлень. Прошу записатись на виступи від народних депутатів.

Доброго ранку, шановні колеги. Партія "Голос" категорично проти поспішного розгляду проекту Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Як це вже дуже часто бувало, за хорошими гаслами ви намагаєтесь провести дві речі: посилення Президента і поступки Путіну. Пропоновані зміни до Конституції - насправді це про посилення влади Президента, а не про децентралізацію. Всесильні префекти зможуть ухвалювати будь-які рішення, зупиняти волю будь-яких місцевих громад. Громадам треба не префекти, не сатрапи і не намісники монарха. Ви, особливо ті, хто сидять тут і спілкуються зі своїми виборцями на мажоритарних округах, добре знаєте, що насправді потрібно людям. Їм для справжньої децентралізації потрібно більше грошей. Тих грошей, які вони заробляють. І тих грошей, які мають залишатись на округах. Натомість грошей не дають, а встановлюють префектів з необмеженими правами. Ви прекрасно знаєте, що місцеві громади виступили проти цих змін. Сотні представників місцевого самоврядування звертаються до вас з простою вимогою: не допустити поспішного голосування за законопроект номер 2598, провести широкі дискусії і консультації для напрацювання спільних позицій з урахуванням думки місцевого самоврядування. І ми приєднуємося до цих вимог. Децентралізація – це виклик часу, і вона потрібна. Але вона має бути справжньою, а не фейковою, і насправді не зміцнювати центральну владу. Ми вже зміцнювали її при кожному Президенті. Давайте робити те, що ми обіцяли людям. Друге. Саме "Голос" відстежує те, як ми боремося з агресором: політично, економічно, інформаційно – на всіх фронтах. Голосування за цей закон, в такому вигляді, відкриває шлях до створення так званих "новоросій" будь-де в Україні на вимогу Путіна. Цього не записано прямо, але всі запобіжники тепер знімаються і 226 депутатів під тиском зможуть зробити багато речей, які будуть непоправними для державності і суверенітету України. Це не децентралізація, це не допомога громадам – це повзуча здача інтересів держави. Може, саме тому ви так поспішаєте, що з поспіху навіть не підготували документи і що текст законопроекту і таблиця зі змінами не відповідали одне одному. Комітет навіть не мав права це робити. Ми ще раз закликаємо вас, почуйте громади, доопрацюйте документ. "Голос" готовий допомагати в цьому. Не ламайте країну через коліно, вона вам цього не пробачить.

Яні Зінкевич, будь ласка, передайте слово. 10:09:03 ЗІНКЕВИЧ Я.В. Шановний Голово, шановні колеги, всім доброго дня! Сьогодні хочу висловитись від імені Тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. Звертаюся до вас з проханням включити до розкладу пленарних засідань на цей тиждень проект Постанови Верховної Ради про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань правового статусу ветеранів війни". Внесення змін до складу комісії зумовлюється забезпеченням квотного принципу формування представництва у Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни. До комісії надійшли заявки народних депутатів - членів партії депутатської фракції політична партія "Слуга народу" щодо заміни членів комісії та заява від позафракційного народного депутата України про входження до складу комісії, що не порушує принцип пропорційного представництва. Неприйняття цього проекту заблокує роботу комісії, і ми не будемо мати змогу завтра провести засідання. Тому прошу включити проект Постанови № 2599 від 16.12 до розкладу пленарних засідань на цей тиждень та підтримати його. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається народному депутату В'ятровичу Володимиру Михайловичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 10:10:29 В’ЯТРОВИЧ В.М. Прошу передати слово Олексію Гончаренку. Добрий ранок, Олексій Гончаренко, північ Одещини, "Європейська солідарність". Ви знаєте, дійсно, цей ранок добрий, але не для всіх. Справа в тому, що ми, нарешті, дізналися, яким стане той кінець епохи бідності, який нам таки обіцяли. Він таки прийшов, кінець епохи бідності, але не для громадян України, а для міністрів, членів наглядових рад, державних підприємств, керівників державних підприємств. Подивіться, що сталося напередодні Нового року: сотні тисяч гривень премій собі начислили міністри в Кабміні, сотні тисяч гривень зарплати у членів наглядових рад, це на місяць. Новий у нас з'явився член наглядової ради "Укрзалізниці" - Сергій Лещенко, такий був у нас антикорупціонер, десь останні півроку щось він перестав боротися з корупцією, зник, а тепер з'явився на посаді члена наглядової ради "Укрзалізниці" із зарплатою 588 тисяч гривень на місяць, ще раз, на місяць. Кожен день, включаючи суботу і неділю, по 20 тисяч на день. Керівник "Укрпошти" - 2 мільйони гривень на місяць. Мільйон доларів на рік зарплата керівника "Укрпошти". Як на це дивляться, цікаво, поштальйони, які, дійсно, працюють і створюють ту "Укрпошту", яка є, за копійки? У влади немає грошей дати нормальне грошове забезпечення військовослужбовцям, військовослужбовцям заморозили. влади немає грошей, і обіцянки, які були вчителям, 4 тисячі доларів, де вони? Заморозили вчителям. Влада казала, що не будуть платити люди старшого віку за 70 років тарифи. Немає на це. Влада верифікує отримувачів субсидій, щоб порізати їх і забрати гроші. А на що всі ці гроші мають піти? А тепер ми знаємо відповідь: на зарплати влади. Бо, звичайно, треба, щоб вистачало, щоб вистачало Президенту на чартер з Оману, Президент Зеленський, який ввів в оману всіх, розповідаючи, що він там десь катається на Буковелі. Він так розігнався на лижах, що аж доїхав до Індійського океану, і звідти летів за 65 тисяч доларів чартерним літаком, 65 тисяч доларів США просто за те, щоб долетіти до Києва. Звичайно, хтось має все це фінансувати, і ці люди знайшлися – це всі українці. Тож, нам Зеленський обіцяв кінець епохи жадібності для влади і кінець епохи бідності для людей. А що вийшло? Все навпаки. Кінець епохи бідності для влади настав, а для людей - кінець епохи жадібності, бо не треба заздрити Зеленському і його друзям за їх мільйонні зарплати. Отака реальність, друзі. От тому цей ранок добрий не для всіх. Слово надається народному депутату, депутатська група "Довіра", Кіт, у мене записано, замість Вельможного – Кіт. Будь ласка.

Шановні колеги, депутатська група "Довіра", Андрій Кіт, Стрийщийна, Жидачівщина. Ви знаєте, в Україні вже кілька років спостерігаються значні перекоси в виплатах у заробітному секторі в державі, Зокрема, набувають поширення факти із встановленням зарплат у великих державних монополіях. Я… здається, мій попередник отут тільки що сказав, які зарплати є в "Нафтогазі", "Укрзалізниці", "Укрпошті" та інших. Особливої уваги, я би хотів звернути увагу, заслуговує заробітна плата в "Нафтогазі", його керівників, яка складає 28 мільйонів гривень на місяць, і саме головне - виплати дивідендів після газових контрактів, які зараз досягла Україна з Росією, яка складає практично 700 мільйонів гривень для двох людей. Це є кричущі речі, які, я вважаю і група "Довіра" вважає неприпустимими взагалі. Не можна оцінювати заробітну плату керівника підприємства-монополіста за будь-якими ринковими принципами, які навіть існують в європейських чи американських приватних компаніях. Монополія сама собою передбачає наддохід, і призначення таких зарплат нашими чиновниками означає просто-напросто обкрадання державного бюджету України. Повторюю, це є крадіжки з державного бюджету України. Монополіст не є ринковою структурою, яка здійснює чи генерує доходи, монополіст – це є структура, яка забирає доходи з бюджету України. Скажіть мені, будь ласка, а Президент Зеленський що, не приймав участі в газових перемовинах, немає його частини в тому, що Україна отримала 2,9 мільярда доларів з боргу "Газпрому"? Він що, теж має отримувати частку? Чи він може там не був? Чи може там були тільки Коболєв і Вітренко? Це кричущі речі, які розуміє кожен українець. Скажіть, будь ласка, як може уряд нараховувати собі премії чи зарплати, коли є невиплата заробітної плати перед шахтарями понад мільярд гривень? Ми не платимо за власними зобов'язаннями, а при тому пробуємо заплатити собі зарплату. Я хочу нагадати Прем'єр-міністру Гончаруку, що корупція, яку він подолав вже два місяці тому, не має жодного відношення до заробітних плат його міністрів. А найкращим способом подолання корупції є забезпечення чіткої роботи і доброї оплати праці звичайних державних службовців в Україні, які її фактично зараз не мають. Якщо ви не знаєте, в нас є вакуум в державних структурах, і ще трошки - і не буде кому взагалі йти на роботу. Група "Довіра" не довіряє таким діям уряду... Запрошується до слова народна депутатка Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Шановний пане головуючий, шановні народні депутати, шановні українці! Разом із так званими змінами до Конституції щодо так званої децентралізації але пропонує розглянути також зміни до Регламенту. Все це в купі паплюжить цілковито Конституцію України, все це в купі перетворює реально парламентсько-президентську республіку Україну на президентську республіку. Під прикриттям так званої оптимізації законотворчого процесу, під прикриттям так званої реформи Верховної Ради України пропонується забрати права від народних депутатів всупереч конституційним нормам, пропонується зруйнувати взагалі можливість кожного народного депутата наполягати на своїх поправках, якщо вони не будуть підтверджені 150 голосами, пропонується не враховувати поправки, якщо вони є ідентичними одна з одною. Тільки я не знаю, хто буде визначати цю ідентичність, і ми знаємо, що навіть будь-який юрист вам скаже, що кожна кома може визначати відмінність між тією чи іншою поправкою. Пропонується, що будь-яку постанову про скасування рішення Верховної Ради тепер може подати якесь міфічне число в 45 осіб, що означає, що принижується будь-яка фракція меншості або будь-яка фракція опозиції. Колеги з монобільшості, я хочу вам нагадати: ви не вічні, ви теж колись будете у меншості, ви теж колись будете в опозиції, ви теж будете переобрані: і ви, і Президент. Тому я закликаю вас за законопроект 2691 щодо змін Регламенту голосувати навіть не вашою совістю, а вашим розумом. Надіюся, що він є. Дякую. Слово надається народній депутатці Славицькій Антоніні Керимівні, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

але вже добре розумію, що таке узурпація влади, в першу чергу як представник опозиції і як юрист. Хто з вас пам'ятає, на якому місці народовладдя визначено у Декларації про державний суверенітет України? Нагадаю: відразу після проголошення її суверенною державою. І зараз, майже вже за тридцять років, ми перший раз опинилися за крок від фактично знищення демократії, парламентаризму і народовладдя. І цей крок має назву, це проект змін до Регламенту Верховної Ради. Відсутність політичного балансу в парламенті вже зараз призводить до того, що ігноруються усі законодавчі ініціативи. Я нагадаю вам, що значна частина цього залу не має можливості якимось чином сприяти і запобігти тим непродуманим рішенням, які тут приймаються. На останніх виборах люди проголосували проти цього. Але що отримав народ України? Прагнення будь-яким чином продавити продаж землі? Закон про працю, Закон про децентралізацію, який приводить до фактично узурпації влади? Що насправді отримав народ України? Я хочу запитати у монобільшості: невже ви не розумієте, до чого приводить ця ваша законодавча ініціатива? Невже ви не розумієте, що це вже не буде Регламентом Верховної Ради України? Це фактично статут однієї політичної партії, офісу однієї політичної партії. Навіщо взагалі парламент, якщо президентські законопроекти будуть вноситись сюди без голосування? Назвіть мені хоч одну країну, один парламент однієї розвинутої країни, де є лише 1 день для голосувань, де друга за кількістю фракція не може фактично протиснути свої законодавчі ініціативи? Чому ви намагаєтеся скоротити строки подання альтернативних законопроектів? Ви боїтеся почути альтернативну думку? Ви не хочете фактично почути голос українського народу? Я хочу нагадати всім новим депутатам, ось це – це не мета, це шлях, шлях до побудови нової, сильної, успішної, успішної, мирної і демократичної країни. І давайте не будемо її перетворювати на фактично узурпований офіс однієї політичної партії. Дякую. Шановні друзі, початок цього року, справді, був трагічним. Знищення українського літака на борту з українськими громадянами і громадянами багатьох інших країн ставить перед нами дуже багато викликів. Головні виклики полягають в тому, що ми, українське суспільство, маємо покроково знати, що відбувалося і з літаком, і з українською владою напередодні, під час і після цієї жахливої трагедії. Ми маємо знати, це було випадкове збиття літака чи навмисне. Ми маємо знати, що Президент робив в Омані, яким коштом він туди летів, з ким він там проводив переговори, хто домовлявся про ці переговори, чи не були це сепаратні переговори з Росією, жертвами опосередкованими яких, на жаль, могли стати українські громадяни. Це надзвичайно важливі питання. Без відповіді на ці питання українське суспільство не зможе прозоро і демократично розвиватися. Це не єдині питання, які перед нами постали. Вчора ми голосували за так званий Закон про іномовлення, який насправді скасовує іномовлення, і воно вже фактично скасовано. Іномовлення у нас не ведеться, український голос в світі не чути, натомість буде чути голос російською мовою всередині країни, який повністю буде знаходитися під контролем уряду, бо в цьому законі прямо сказано, що органи урядові урядові контролюють кожне слово, яке буде сказане на цьому каналі, і що мовлення може вестися не лише українською чи англійською, а будь-якими мовами. Фактично вводиться пряма цензура, ми повертаємося до радянських часів, коли уряд контролює інформацію. Такі ж самі норми є в новому Законі про медіа. Норми, які дозволяють через обмеження в Інтернеті, через обмеження свободи слова, контролювати будь-яку політичну думку всередині країни. Натомість закон не передбачає, як ми це контролювали, контролю, і дієвого контролю, за власністю в засобах масової інформації і за фінансування засобів масової інформації, яке може здійснюватися з-за меж України. Спроба централізувати владу, встановити цензуру, ввести особливий статус на вимогу окупанта прослідковується і в новому законі, який ми будемо обговорювати сьогодні, коли говоритимемо про місцеве самоврядування. Я вже не кажу про те, що представники органів місцевої влади вже не будуть мати обов'язок послуговуватися української мовою, це знімається в цьому законі. фактично Президент зможе безпосередньо керувати будь-якою територією, а невелика більшість людей оголошувати особливий статус навіть на території окремих округів, якими тепер намагаються назвати райони. Все це фактично пакет законів, який веде до колонізації України. І чи не продовжується ця колонізація з трагедії з нашим літаком? На все це ми маємо дати відповідь. Ми маємо створити слідчу комісію... Пузанов Олександр Геннадійович. Шановний Дмитре Олександровичу, шановна президія, шановні народні депутати! 2020 рік має стати роком великої битви за українську землю. Наприкінці минулого року партія "Слуга народу", зокрема і представники аграрного комітету, поступили, як шулери, як наперсточники, коли вони порушили всі домовленості, які були досягнуті з опозицією, які тривали так довго і дуже складно. На жаль, обман, брехня та підкуп стали візитною картою чинної влади. Президент та "слуги народу" обіцяли внести закон про народовладдя, але його так досі немає в стінах Верховної Ради. Провладна монобільшість обіцяла, що найважливіші питання будуть обговорюватися суспільством, але, не запитавши дозволу громадян, обіцяють віддати по 10 тисяч гектар землі в одні руки і безмежну кількість банкам. Фракція "Слуга народу" підписала меморандум, а потім підло його порушила. можновладці поспішають продати українську землю, говорить про одне: їм дуже припікає. Команда діючого Президента України поспішає виконати обіцянки перед Міжнародним валютним фондом та Соросом для того, щоб отримати якнайшвидше транш Міжнародного валютного фонду, бо ці гроші їм потрібні для того, щоб утриматися при владі. А тим часом Сорос зі своїми бізнес-партнерами готує нові схеми, скупає банки для того, щоб з їх допомогою прибрати до рук українські землі. Пане Президенте, панове "слуги народу", я хочу звернутися до вас словами Тараса Григоровича Шевченка, його поеми-послання "І мертвим, і живим, і ненародженим…". Це своєрідний заповіт нам, українцям, в якому сказано: "Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде…". Земля, яка є скарбом всього українського народу, яка є основою нашого суверенітету, має належати українському народу. Українські чорноземи – це наша земля, і мертвих, і живих, і ненароджених, це земля наших батьків і наших дітей, на ній жили минулі покоління і будуть жити майбутні покоління. партія "Опозиційна платформа - За життя" заявляє, що ми не дозволимо і зробимо все, щоб українська земля залишилася у власності українського народу, щоб на цій землі жили не батраки і раби, а жили вільні і заможні українці. Дякую. Дякую, Юрію Івановичу. Юрчишин Ярослав Романович. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, українські виборці. Сьогодні ми з вами будемо знову свідками спроби розгляду законопроекту, який називається "щодо організації та проведення азартних ігор". Перше, щоби хотілося, це подякувати профільному комітету за те, що насправді після першої спроби враховані певні пропозиції, наприклад, підвищено вік тих, хто може, на жаль, займатися азартними іграми, до 21 року. Справді, є спроби вдосконалити цей законопроект. Але, як на мене, він знову вноситься завчасно. По-перше, цей законопроект чомусь суттєво девальвує обіцянки Президента. Президент обіцяв, що це буде законопроект, який допомагатиме фактично тим людям, які можуть собі дозволити, бо у них дуже багато коштів, звільнитися від цих коштів в процесі азартних ігор. І для цього, звісно, цілком логічно проводити такі заходи в 5-зіркових готелях. На жаль, чомусь в процесі розгляду ця обіцянка опустилася до 3-4-зіркових. І тепер просто подивимось. Наприклад, місто Тернопіль. Завтра буде, після прийняття цього законопроекту, мінімум 80, а, може, і більше ігрових залів, до яких доступ матиме людина, яка фактично зможе заплатити 500 500 гривень за те, щоб переночувати в будь-якому хостелі. А як надається статус готелю 3-зіркового в Україні? Та завтра будь-яка собача будка буде мати цей статус. Тому насправді девальвація обіцянки Президента і опущення вимоги з 5-зіркових з 5-зіркових до 3-зіркових просто робить доступ до гри саме тим, хто витрачає основне: витрачає сімейні заробітки. Фактично завтра в Харкові, після прийняття цього законопроекту, буде 250 легальних залів, де люди, які можуть заплатити за ніч в хостелі, позбуватимуться фактично засобів для проживання родини. Тому це точно треба виправляти і краще доопрацьовувати ще до першого читання, тому що боротьба, ви розумієте, які це суми. Звісно, можна лише вітати те, що намагаються хоч якось впорядкувати онлайн азартні ігри, що зараз зовсім не легалізовано і в Parimatch виникають дуже відомі комедійні актори, рекламуючи ці послуги. Але, головне: вчора ми з вами довго дискутували про те, що потрібно правильно називати закони. Так от, це ніяка не легалізація, це має бути закон про запобігання лудоманії, про обмеження ігроманії. І, справді, багаті люди мають собі це дозволити, а ми маємо зробити все, щоб захистити майно і сім'ї українців, які страждають… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Шановні колеги, під час привітання дітей з Новим роком у своєму окрузі в Лисичанську, в Рубіжному, по всій Луганщині, запитував дітей, хто хоче стати народним депутатом. Спочатку було мовчання гробове, потім батьки почали говорити дітям: "Виходьте на на сцену, будуть подарунки". І після виходу з ДК, з дворца культури, один батько мені каже: "Сергій Володимирович, та діти бояться, бо всі в хатах говорять, що депутат – це як бабай в кожній сім'ї". Бабай, яким лякають людей. Далі, іду тут по коридорах, мене запитують: "Сергій Володимирович, така позитивна людина, нормальна посмішка. Чому постійно з трибуни звучить повністю не оплески владі, а повністю биття влади?" То пояснюю: тому що серце обливається кров'ю – 28 років грабується держава. На кожній зустрічі люди мені говорять: "Щоб люстра впала, була би народна люстрація". Пограбовані всі підприємства. Досі міністри, яких обирали в цій вже залі монобільшістю нараховують собі мільярди гривень. І, як сказав Андрій Кіт, правильно зазначив по шахтарях, 1 мільярд 200 мільйонів гривень сьогодні не отримали знову шахтарі. Шахти затоплюються, сотні тисяч робочих місць втрачаються, годуємо Америку, годуємо Африку, заводячи вуглі сюди. Далі. Давайте подивимося, що робиться з підприємствами "Лисичанськсода". "Лисичанськсода", як сьогодні у фільмі жахіття: рекультивація землі не проводилася, на 10 років заборонили будувати такі підприємства. 300 років тому побудоване підприємство, 15 тисяч сімей лишилися годівників. Давайте подивимося на завод "Пролетарій". 5 тисяч сімей сьогодні постраждали. Вирізають на металобрухт, вивозять сьогодні унікальні споруди, унікальні станки. І всі мовчать: прокурори, міліціонери, які отримують також мільйонні заробітні плати від платників податків. Давайте подивимося, що робиться з медициною, з газом, з освітою. Повністю все знищується, якісь коефіцієнти на газ нараховані. Сьогодні мені дали відповідь, що незаконно були нараховані коефіцієнти на газ. Хто буде відповідати перед людьми? Чому Шахов постійно згадує Сєвєродонецьк? Та тому, що там сидять 25 ґвалтівників, вбивць, грабують місто стотисячне, 700 мільйонів гривень вкрали. Як я можу мовчати? Бо це Луганщина, це моя рідна земля, там поховані мої батьки шахтарі. Тому я звертаюся до вас: схаменіться, почніть працювати для людей, давайте будемо не тільки вшановувати покійників, які сьогодні це заслуговують, давайте будемо вшановувати нормальних людей і живих, які чекають реальних… Дякую. Прошу передати слово Роману Лозинському. ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Михайлович Лозинський.

На щастя, ми чуємо, що наразі в залі ми не будемо розглядати це питання, і це перший хороший маркерний крок зі сторони монобільшості. І ми сподіваємося, що наступним кроком буде підготовка платформи для консультацій з представниками місцевого самоврядування. Для спілкування та висловлення позицій тих 250 лідерів об'єднаних громад, організацій та експертів, які дуже чітко висловили свою позицію щодо реформи децентралізації і пропонованих змін до Конституції. Я також хочу звернути вашу увагу на те, що цей, знову ж таки, турборежим, в якому були запропоновані ці зміни до Конституції, зазнав краху. І вчора були проведені комітети, які розглядали сфальсифіковані документи, коли на сайті Верховної Ради було забрано друге подання Президента і замінено на третє, без жодних нових даних про дату, підпис і додаткового листа Президента, коли проект закону та порівняльна таблиця не сходилася. Ці та інші причини не дають можливість нам завершити децентралізацію зі змінами до Конституції. Тут потрібно зробити паузу, врахувати думки громад, і тільки тоді продовжувати цю важливу і надзвичайно, насправді, пріоритетну для країни реформу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Надійшла заява від двох фракцій на перерву із заміною на виступ. Слово Геращенко Ірині Володимирівні. Дорогі українці, ви знаєте, коли вже країна спала, опівночі сьогодні з'явилися пости Прем'єр-міністра уряду технократів, не про успіхи в економіці, не про реформи, а про зарплати уряду, які в тисяча шістсот разів, з сакральним запитанням: чи потрібно класним менеджерам високі зарплати? Відповідь не популістів очевидна: для того, щоб залучити класних менеджерів, потрібні високі зарплати. Але є низка запитань: чи, дійсно, у нас сьогодні професійний уряд? Чи можуть вони похвалитися бодай однією реформою? Чи перемогли у війні? Чи є успіхи в економіці? Ч и допомогли малому чи середньому бізнесу? Чи допомогли лікарям чи освітянам? Очевидно, що ні. Але глибокі маніпуляції цього посту, колеги, навіть в іншому: ніякі зарплати уряд собі не підняв, у них залишилося кілька десятків тисяч гривень, але через премії вони підняли собі виплати в 1 тисячу 600 разів, і сьогодні у нас уряд технократів, який на виборах обіцяв кожному українцю, що зарплати медиків будуть 4 4 тисячі доларів, залишили 4 тисячі гривень, а отримують по 500 тисяч премії! Це саме стосується членів наглядових рад, держпідприємств, і силових структур, таких як Генпрокуратура і інші структури. Ми вважаємо, що це є абсолютна маніпуляція непристойна в країні, яка воює. цій сесійній залі дуже люблять кивати на "попєрєдніков", так я хочу вам доповісти, шановні колеги, що попередній парламент був той, який зняв депутатські пільги. Ми забрали безкоштовні перельоти народних депутатів, так звані "оздоровчі", для того щоби показати, що якщо ми прийшли служити народові, то в час, коли народ "затягує паски", це мають зробити в тому числі і депутати. Але зараз тут не депутати, а "слуги". "Слуги" сидять з чудовою засмагою, друзі! можна тільки собі уявити, що, якщо слуги так гарно відпочили, як же відпочив народ! Ми вважаємо, що це є глибока маніпуляція, і Україна в турборежимі перетворюється в "країну оманутих виборців", яким на виборах обіцяли високі зарплати військовим, високі зарплати вчителям

в той час як міністри, які кілька місяців тільки й займаються тим, що катаються на самокатах, постять пости у фейсбуках опівночі, коли треба займатися економікою, вони собі повиписували за 4 місяці премій по кілька сотень тисяч гривень! Наша фракція підготувала законопроект, щоби цю несправедливість соціальну припинити. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Однак, якщо ви не заперечуєте, почнемо з 2539, немає зараз доповідача.

товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету. Шановні колеги, нам необхідно включити це питання в порядок денний, для цього необхідно 226 голосів підтримки народних депутатів України. Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування.

Готові голосувати. Будь ласка, займіть місця, підготуйтесь до голосування. Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-274 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання. Нам необхідно застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати.

За-258 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету (номер 2539), авторами якого є більшість членів Комітету здоров'я нації. Цей проект системно пов'язаний з проектом Закону 2538, який вчора був прийнятий парламентом, та має на меті: створення сприятливих умов для функціонування національної системи закупівель у сфері охорони здоров'я, забезпечення максимальної економії бюджетних коштів, що виділяються державою на забезпечення населення необхідними ліками та медичними виробами. Для цього ми пропонуємо внести зміни до Податкового кодексу, якими тимчасово до 1 січня 23-го року звільнити від оподаткування податком на додану вартість усі операції із ввезення та постачання лікарських засобів та медичних виробів, що будуть закуповуватись та здійснюватись закупівельною організацією Міністерства охорони здоров'я. При обчисленні податку на прибуток не нараховувати податок на прибуток на податкову різницю, що виникає у закупівельній агенції Міністерства охорони здоров'я внаслідок операцій з безоплатною передачею лікарських засобів, придбаних за кошти державного бюджету або кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Прийняття цього законопроекту дозволить підвищити економію бюджетних коштів, закуповувати більше ліків для пацієнтів за державними програмами, усунути перешкоди, зумовлені особливостями адміністрування податку. ГНЕУ фактично не висловило зауважень до законопроекту. Цей закон отримав підтримку від МОЗ та об'єднання роботодавців. Також Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації на своєму засіданні підтримав необхідність прийняття цього законопроекту. Прошу прийняти за основу за результатами розгляду в першому читанні проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, та створення умов… Дякую, Михайло Борисович. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву Данилу Олександровичу. Дякую. Шановні колеги, насправді попередній доповідач Михайло Борисович Радуцький доповів цей законопроект досить вичерпно. Я не буду повторюватись, ми розглянули на комітеті цей законопроект. Законопроект пропонує ввести пільгу на постачання лікарських засобів та медичних виробів не тільки як це є зараз, для іноземних компаній, але і для інших суб'єктів, які здійснюють таке постачання за програмами державними та за державні кошти, тобто логіка та підґрунтя для цієї пільги є. Це, дійсно, спрямовано на здешевлення лікарських засобів для громадян, на те, щоб держава змогла придбати їх більше. Але ми детально вивчили до першого читання цей законопроект в комітеті, відобразили 2 невеликі зауваження до цього законопроекту, які обов'язково враховуємо до другого читання. Тому комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу цей законопроект. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Данило Олександрович. Шановні колеги, необхідно обговорення питання? Прошу записатись по фракціям: два – за, два – проти. Лозинський Роман Михайлович.

закупівель лікарських засобів для тяжкохворих українців. Вчора ми проголосували за частину, яка дасть можливість новоствореному державному підприємству "Медичні закупівлі України" державні закупівля після того як міжнародні спеціалізовані організації припинять це робити. Вже цього року це державне підприємство має розпочати частину ліків закуповувати за кошти державного бюджету. Воно має отримати всі ті можливості, які сьогодні мають міжнародні спеціалізовані організації, для того щоб ефективно і якісно це робити. Я хочу нагадати, що сьогодні дуже велика частина українців недоотримує лікарські засоби через те, що є недофінансування державного бюджету. Таким чином, будь-які можливості, як-то зняття або інші механізми, які сьогодні прописані в цьому законопроекті, є надзвичайно важливими, адже вони дадуть можливість отримувати лікарські засоби набагато більшій кількості людей. фракція "Голос" є одним із також розробників цього проекту закону, і ми, безперечно, будемо голосувати "за". Єдине, що я хочу сказати, що це державне підприємство має працювати під пильним наглядом громадськості, а також Міністерство охорони здоров'я найближчим часом має створити наглядову раду, яка буде стежити за тим, наскільки ефективно працює це державне підприємство, щоби ми цього року не опинилися перед ситуацією, коли знову буде в Україні процвітати корупція в державних закупівлях. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ар'єв Володимир Ігорович. Н.П. Шановна президія, шановні колеги, все було би дуже просто, але все зовсім навпаки виглядає і є зараз написано в цьому проекті закону. Справді, вчора під приводом "скоріше піти додому" був проголосований швидко законопроект 2538, який є базовий і який говорить саме щодо створення такої особи, яка буде уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я. По-перше, всіх доповідачів прошу не обдурювати народ, тому що на сьогодні вся закупівля ліків, яка здійснюється трьома міжнародними організаціями, звільнена від сплати ПДВ, і передача цих ліків в медичні заклади на території України також звільнено від ПДВ. Зараз автори намагаються в Україні створити нову юридичну особу, українську юридичну особу, яка буде здійснювати за десятки мільярдів гривень закупівлю типу іноземних лікарських засобів. Для чого це робити, не розумію. Мені здається, що ті три іноземні компанії, які зараз здійснюють закупівлю, вони мають набагато вигідніші ціни, чим це буде робити наша нова юридична особа чи стара чиясь комерційна організація, тому що всі норми, які прийняті в цьому законі стосовно податку на прибуток, вони говорять про те, що ця нова юридична особа буде також здійснювати і іншу комерційну діяльність. Тобто, якщо є проблема в доставці ліків між закладами охорони здоров'я по території України, яку там не можуть своєчасно зробити, наприклад, ці 3 міжнародні організації, можна якусь таку обслуговуючу організацію створити, але яка не буде саме повністю заволодівати такими сумами державних коштів. Мені здається, що ця система або мала би бути з боку держави - це Міністерства фінансів, - виставлена чіткими запобіжниками, чітким контролем, щоквартальним, не знаю яким, але не можна зараз давати. Адже ми, коли приймали рішення про закупівлю міжнародними…

Прошу передати слово Наталії Королевській. Шановні колеги, шановні присутні, це дуже добре, що ми почали сьогодні, в новому році, піднімати питання медицини, ліків, цін на ліки. Але ж ми всі дуже з вами добре розуміємо, що це питання треба вирішувати комплексно, що не можна точково, позбавляючи одних від ПДВ, інших від податку на прибуток, сьогодні "вилікувати" нашу медицину, і в першу чергу "вилікувати" медицину від Супрун. Тому що реформа Супрун, яку вона почала в нашій країні, вона почала знищувати ту медицину, яка працювала не дуже досконало, але все ж таки у людей хоча б була надія отримати своєчасну медичну допомогу. Що зараз ми отримали після реформи Супрун? Понад 70 тисяч медиків у нас виїхали з країни. На чверть скоротилась кількість медичних закладів. Смертність почала вже вдвічі перевищувати народжуваність. І наша країна увійшла в лідери серед захворюваності на кір, СНІД/ВІЛ та гепатит. Це повністю провалена програма вакцинації та закупівлі препаратів. Шановні колеги, нам треба терміново об'єднати зусилля для того, щоб зупинити цю смертоносну машину знищення охорони здоров'я. І ми звертаємось до вас. Ми зареєстрували законопроект, яким пропонуємо відмінити реформу Супрун, де ми пропонуємо сьогодні дати додаткові субвенції нашим закладам охорони здоров'я, дати нашим медикам гідні заробітні плати. Сьогодні треба врятувати медичні заклади. Сьогодні треба врятувати охорону здоров'я та дати людям можливість… Прошу передати слово Олегу Кулінічу. Наша депутатська група вважає, що логічно було б, мабуть, розглядати цей законопроект після того, як буде прийнятий в цілому базовий законопроект, який за номером 2538, який вчора був проголосований в першому читанні. Але у нас є багато питань і до базового законопроекту відповідно, і до цього законопроекту, який ми розглядаємо сьогодні. Ми, наприклад, не розуміємо для чого ми створюємо ще одну юридичну особу, яка буде займатися закупівлею ліків, коли існують нормальні системи закупівлі ліків у нашій державі, з якими просто треба було розібратися і навести лад. Дійсно, треба навести лад і дійти до того, щоб ми не завозили в країну всякий непотріб і те, що вже абсолютно не може використовуватися в інших країнах. Нам треба завозити тільки ті ліки, які не виробляються в нас і які дійсно важливі для наших хворих. У нас є місцеві виробники ліків, яким також треба можливість їх продавати в державі і давати певні преференції, тому що це наші податки, це наші підприємства. А взагалі те, що відбувається в системі охорони здоров'я, – це, м’яко кажучи, це страшна ситуація. у нас абсолютно недофінансовується вторинна медична ланка. У нас закриваються районні лікарні. У нас проблема з фінансування тих же заробітних плат. субвенцій вистачає тільки на заробітну плату і на енергоносії. І тому молодь не йде працювати в сільську місцевість. Я думаю, що треба з цього починати, треба наводити лад, елементарний лад в системі охорони здоров'я, а потім дійсно займатися закупівлями і створювати таких юридичних монстрів. Хоча ми не розуміємо, для чого це робиться. І наша позиція така, що це абсолютно не дасть ніякого толку в закупівлі ліків для нашої держави. Тому депутатська група "Довіра" утримується і не буде голосувати за цей законопроект. Дякую. Дякую, Олег Іванович. Андрій Іванович Ніколаєнко і Білозір. Бачу, я пам’ятаю. Після цього дам слово. Андрій Іванович Ніколаєнко, "Батьківщина". Після цього – Білозір Лариса Миколаївна. І після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів. З мотивів, Ніколаєнко. Включіть мікрофон. Фракція "Батьківщина", Ніколаєнко. "Батьківщина" підтримає в першому читанні зазначений законопроект. Тому що, створюючи організацію, яка вчора була проголосована в першому читанні, 2538, ми маємо розуміти, що вона має бути принаймні в однакових умовах з трьома іншими іноземними організаціями, які вже працюють в Україні. При цьому я хочу нагадати, що "Батьківщина", як завжди, системно критикує те, що називається "медична реформа", оскільки насправді вона не принесла покращення якості надання медичних послуг. При цьому звертаю увагу наших колег і голови комітету, який вчора пообіцяв, що словосполучення "інші товари" буде виключено в цьому законопроекті до другого читання, оскільки під цим соусом не має потрапляти ніщо інше, окрім медичного обладнання та відповідних до нього еквіпменту. еквіпменту. Тому я, сподіваючись на це, хочу зазначити, що ми підтримуємо, але неузгодженості мають бути прибрані, ті, які ми домовилися вчора на комітеті. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я вітаю те, що ми вчора проголосували за законопроект 2539 щодо утворення особи, уповноваженої на здійснення закупівлі у сфері охорони здоров'я, це давно вже пора було зробити. Тому що ми побачили, що робота з міжнародними організаціями не є ефективна, мало того, ми даємо заробляти на нас 5 відсотків. І на сьогодні, навіть на 2019 рік, ми не отримали у повному об'ємі ліків за 2019 рік, і підписані так договори з міжнародними організаціями, що держава Україна оплачує ліки, а отримаємо ми через рік, через два. Мало того, дуже багато ліків з коротким терміном придатності і дуже багато ліків, які не відповідають, дійсно, потребам. Ми маємо на мільйони гривень сьогодні - я зробила запити по всім областям, - на мільйони гривень є таких ліків, які взагалі не використані і вже мають закінчений строк придатності. Тому наша група "За майбутнє"… Тут же йдеться про те, що ми продовжуємо пільги з ПДВ до 2022 року спеціалізованим організаціям, що здійснюють закупівлю. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, переходимо до голосування, займіть свої місця, підготуйтеся до голосування.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з урахуванням пропозицій комітету проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-278 Рішення прийнято. Законопроект прийнятий за основу. Переходимо до наступного питання порядку денного. до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, (реєстраційний номер 2314), це друге читання. Доповідає член Комітету з питань правової політики Павліш Павло Васильович. На проект Закону України про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку (№2314). У законопроекті пропонується внести зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу України, а також Кодексу адміністративного судочинства України, які сприятимуть приведення у відповідність правової системи України, міжнародним стандартам касаційного перегляду судових рішень. Наведені зміни, в першу чергу, дозволять забезпечити єдність судової практики; по-друге, планомірно зменшить кількість залишків справ у Верховному Суді, збалансують навантаження справами між різними юрисдикціями та сприятимуть швидкому розгляду справ. Десятиріччями представники судової влади наголошували на необхідності введення касаційних фільтрів. Вважаємо, що введення процесуальних фільтрів касаційного оскарження відігріватимуть позитивну роль в забезпеченні ефективності касаційного провадження, а також сприятимуть підвищенню його авторитету як найвищого судового органу, що здійснює перегляд найважливіших та екстраординарних спорів. Зазначені зміни у законопроекті відповідають загальним тенденціям процесуальної політики європейської демократії, зокрема Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що право на оскарження судових рішень не є абсолютним та та підлягає обмеженню з боку держави. Крім того, відповідний законопроект підкреслить особливий статус суду касаційної інстанції, що, в свою чергу, слугуватиме фундаментальною умовою гармонізації функцій інстанцій в системі судів. Проектом закону визначено чіткі підстави для касаційного оскарження рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції, передбачаються норми, якими нівелюється можливість зловживання учасниками справи своїми процесуальними правами, зокрема спрощується порядок розгляду відводів суддів в разі подання такого відводу напередодні або в день засідання. Вилучаються деякі види забезпечення позову, які також використовувалися у різних способах рейдерського захоплення майна. Визначається, що в разі оскарження ухвал суду про відмову прийняття або повернення зустрічного позову, про відмову прийняття або повернення позову третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, ухвал про зупинення провадження у справ, які подані з пропуском строку на їх оскарження, до апеляційної (касаційної) інстанції направляються матеріали оскарження, що значно зменшить строк розгляду таких справ по суті заявлених вимог. У випадку закриття провадження судом апеляційної чи касаційної інстанції у зв'язку з недопустимістю спору,такий суд направляє справу до суду першої інстанції правильної юрисдикції. Вказане нівелює можливість пропуску особою строку позовної давності через помилкове визначення судом юрисдикції такого спору. Законопроектом усуваються прогалини в процесуальному законодавстві… Дякую. Шановні колеги, у вас є таймер, ви його всі бачите. Будь ласка, притримуйтеся.

Не будете наполягати? 8-а, Власенко. 9-а, Князевич. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую, шановний пане Голово. Тут йдеться про статтю, що стосується достовірності доказів. І, як на мене, моя дефініція, яка пропонується в цій правці, є чіткою і зрозумілою, і такою, яка не буде по-різному тлумачитися судами, що таке достовірність... достовірними доказами, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Все чітко і зрозуміло. Те, що пропонується, воно пропонується дуже дивно, якоюсь такою розмовною, поетичною мовою, тут написано: "хибне уявлення", якісь оціночні речі. Ну, я такого, чесно кажучи, ніколи не бачив в процесуальних кодексах. Тому прошу врахувати мою яка корегує і пише правовою мовою правильні дефініції. Тому що, ну, я вибачаюсь, але допускати таких дефініцій в процесуальних кодексах, якими будуть керуватися суди України, ну, це неприпустима річ. Дякую. Прошу поставити на Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 9 народного депутата Князевича. Вона не була врахована комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

За – 124. Рішення не прийнято. Наступна правка номер 10 народного депутата Князевича. Будь ласка. 11:07:56 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дуже дякую, Руслан Олексійович. Тут про що йде мова? Йде мова, ми щойно говорили про достовірність доказів. Друге, що має бути під час судового процесу, – це достатність доказів. Взагалі про достатність доказів не згадується, натомість з'являється поняття "вірогідність доказів". Вибачте, якщо ви подивитесь тлумачний словник, то "достовірність" і "вірогідність" – це фактично синоніми. А де взагалі "достатність", яка раніше була і яка має бути? Не може бути, щоб не дослідити достатність доказів. Я ж в своїй правці якраз про достатність говорю. Там дефініція щодо вірогідності, по суті, стосується достатності, її треба відкоригувати правильно,

Дякую. Ви наполягаєте? Руслане Петровичу, ви наполягаєте? Ставиться на голосування правка номер 10 народного депутата Князевича. Комітет рекомендував її відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-118 Рішення не прийнято. Наступна правка - номер 11, народного депутата Фріса. Наполягаєте? Будь ласка. 11:09:28 ФРІС І.П. Доброго дня, шановні колеги. Тут є правки однакові, в принципі, – номер 11, номер 93 і номер 176. Вони стосуються одного питання, що з пропозиції були виключені певні заходи забезпечення позову з різних кодексів: Цивільного, Господарського і адміністративного, а саме: встановлення обов'язку вчинити певні дії і передача речі, що є предметом спору, на зберігання іншій особі, яка не має інтересу в результаті вчинення відповідної дії. Мені вважається, що це треба прибрати, враховуючи те, що подібні обмеження в забезпеченні позову значно звужують права позивача. Прошу розглянути це та врахувати вказані правки. Дякую. Позиція комітету: дана правка відхилена. Справа в тому, що сам принцип даного законопроекту посилався в тому, щоб виключити дану норму, тому що вона дуже часто використовується у рейдерських захопленнях. Дякую. Ви наполягаєте? Наполягаєте. Ставиться на голосування правка номер 11 народного депутата Фріса. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-134 Рішення не прийнято. Шановні колеги, правка номер 12 народного депутата Плачкової. Не наполягає. Правка номер 13, народного депутата Власенка. Не наполягає. Правка номер 14, народного депутата Князевича. Руслан Петрович, будь ласка. 11:11:05 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую, Руслан Олексійович. Фактично в мене ці правки співпадають з позицією депутата Ігоря Фріса. Я підтримую, і ми голосували "за". Тому що я абсолютно не погоджуюсь з тим, що сказав представник комітету, що воно буде сприяти рейдерству. Я думаю, що вилучення цих норм може мати наслідком і в тому числі рейдерство. І ми ще побачимо, як на практиці воно буде. Але на голосування… немає сенсу голосувати, бо ми щойно їх проголосували. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви не наполягаєте. Наступна правка - номер 15, народного депутата Дубінського. Не наполягає. Наступна правка - номер 16, народного депутата Батенка. Я не бачу народного депутата, відійдіть, будь ласка. Не наполягає. Наступна правка - номер 17, народного депутата Князевича.

що стосується припинення, відкладення, зупинення чи інших втручань в проведення конкурсів, аукціонів, торгів, тендерів, інших публічних процедур. Друзі, тобто все, що робиться незаконно, будь ласка, проводьте, ніяких проблем немає. Ніхто вам його зупиняти не зможе вже тепер і тільки після того як воно буде проведене, ви можете роками судитися і доказувати в суді, що воно було проведено, хоча вже тоді і предмету позову не буде, бо життя змінить ситуацію. Давайте таких ляпів не допускати. Давайте все ж таки хоча би в цьому випадку залишимо, ми ж бачимо зараз на практиці як відбуваються певні конкурси, аукціони і інші речі. І треба оперативно реагувати. Якщо в суду буде достатньо підстав вжити запобіжні заходи, чого позбавляти такі речі? Якщо комусь просто хочеться провести якісь конкурси, щоб там не було судового контролю, ну, це інша справа. Я прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. 11:12:52 ПАВЛІШ П.В. Позиція комітету: дана правка відхилена, але врахована частково правка, яка в дечому збігається з правкою Руслана Петровича, яка буде наступною. Ставиться на голосування правка номер 17 народного депутата Князевича. Комітет пропонує її відхилити, зауваживши, що частково вона врахована в наступних правках. Пропозиція визначатись та голосувати. За-120 Рішення не прийнято. Наступна правка номер 41, народного депутата Осадчука. Не наполягає. Наступна правка номер 42, народного депутата Князевича. Руслан Петрович, Ця правка, вона стосується не тільки…, тут йде мова про господарське судочинство, воно буде стосуватись інших судочинств. Там йде мова про те, що коли вже є позиція Верховного Суду або суду апеляційної інстанції, і тоді суд першої інстанції має перевіряти наявність підстав для залишення позовної заяви без руху відповідно до вимог Господарського Мені здається, що вже якщо є позиція, то нічого він перевіряти не має, він просто має позицію цю сприйняти, взяти до виконання і виконувати. Якщо ми йому даємо якийсь люфт, і він з власної ініціативи почне вважати, чи ця позиція є достатньою чи недостатньою, чи її варто застосовувати, чи не застосовувати, то гріш ціна цьому кодексу. Мені здається, що тут має бути чіткий імператив: він зобов'язаний в цьому випадку діяти в разі, якщо такий запобіжний фільтр вже встановлений. Не давайте йому можливість якимось чином визначатись, що роботи, бо в такому випадку цей фільтр не буде діяти на практиці. Дякую. Дякую. Наполягаєте на правці? 22 правка, Князевич, комітетом була відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-121 Рішення не прийнято.

Не наполягає. Макаров? Вона врахована частково. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон, 30 правка. В першу чергу я хочу сказати свою категоричну незгоду. Я звертаюсь до Голови Верховної Ради.

зранку з'явились таблиці, вони ще теплі лежать перед нами. І ми зараз розглядаємо з порушенням Регламенту, не вивчивши за 10 днів, як це вказано в Регламенті, ці таблиці. Ми голосуємо серйозні документи, які будуть впливати на долю людей. Я вважаю, що відповідальність за це лежить на Голові Верховної Ради і вважаю, що такий розгляд веде до неякісної законотворчості. Будь ласка, більш такого не допускайте, дайте можливість час, виділений Регламентом, ознайомитись депутатам з порівняльною таблицею, готуватися і виступати фахово і фахово вести дискусію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Анатолійович, цей законопроект, наскільки я пам'ятаю, достатньо довго обговорювався і в комітеті, і правки були в дискусійному режимі, достатньо довго розглядалися на засіданні різних, і групах, і комітетах. Я зараз дам слово представнику комітету…

Але, якщо ми так підемо, то, на жаль, ми дуже багато законів важливих також не зможемо розглянути, в тому числі і за які голосували і ви. І за якісні закони ми також голосували, Олег Анатолійович. Позиція комітету. на підкомітеті розглядався із залученням і представників і Верховного Суду, і касаційного суду, і представниками депутатів, які подавали свої правки, і представниками комітету. Тому даний законопроект дуже ретельно був вивчений і підготовлений. І представники, які подають правки, зараз зможуть їх відстоювати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні. Олег Анатолійович? Ні? Дякую. 36 правка, Батенко. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. 11:18:46 БАТЕНКО Т.І. Шановні друзі, ми вважаємо недопустимим встановлення в Господарському процесуальному кодексі України додаткових умов для скасування судового рішення суду першої інстанції. Якщо в його ухваленні брав участь суддя, якому було заявлено відвід і підстави його відводу визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованими. Якщо ми не внесемо ці зміни, виникне ситуація, за якою судове рішення буде визнано законним, незважаючи на те, що в його ухваленні брав участь неправомочний суддя, тобто суддя, щодо якого було заявлено відвід, лише тому, що про це не було зазначено в апеляційній скарзі. Тому неповний факт скасування незаконного рішення суду залежатиме від того, чи апеляційну скаргу обґрунтовано певною підставою. Прошу поставити цю поправку на голосування. Дякую. Шановні колеги, правка номер 36 народного депутата Батенка не була врахована комітетом. Автор правки наполягає на голосуванні. Ставлю на голосування і прошу визначатись та голосувати. За-129 Рішення не прийнято. Правка номер 37, Фріс. Не наполягає. 40 правка, Макаров. Включіть, будь ласка, мікрофон. 11:20:07 МАКАРОВ О.А. В цій статті мова іде про те, що суд, постановляючи ухвалу про передачу справи до суду першої інстанції, повинен вказати один суд, до підсудності якого належить вирішення спору. Моя правка полягає в тому, що треба вказати: крім випадків, коли у проваджені об'єднані декілька вимог, розгляд яких віднесено до різних судів. Я декілька разів казав, і зараз наполягаю: справу не можна розірвати в тому випадку, коли зазначено декілька вимог. І справа може бути віднесена до різних юрисдикцій. Тому правка, яку я вказав, вона необхідна тут, інакше суд не зможе розділити справу на дві або на три і направити зразу в три різних суди позовну заяву, в яких об'єднано декілька позовних вимог. Я неодноразово це казав на підкомітеті і комітеті. Ніякого обґрунтування, чому ця правка не врахована, не надійшло. Будь ласка, поясніть зараз мені залу.

Дякую, Руслан Олексійович. Ну, так, як я читаю цю норму, наскільки я розумію, може представник по-іншому її читає і підкомітет читав, це означає, що має бути окрема постанова Верховного Суду про відступлення від такого окремому випадку. Не під час вирішення спору зазначити у постанові, як це було раніше і завжди практикувалось. От вони пишуть, що, заважаючи на це, на такі-такі відповідно висновки Верховного Суду, ми відступаємо від спору і дальше розв’язують спір. Тут же якщо читати, йдеться про те, що треба окрему постанову, тобто окреме рішення про відступлення, яке можна окремо оскаржити і відповідно це зовсім інший процесуальний документ, а потім вже розв’язувати спір. Це неправильно. Тому я хочу, щоб ви ці слова вилучили про окрему постанову, а написали, що з урахуванням відступлення від висновку наявності такого відступлення. Тобто якщо воно вже є, то просто в самій постанові про розв’язання спору про це вказати і цього достатньо для розв’язання спору. Не треба плодити додаткові документи, які ще потім можна оскаржувати і гратися процесуально в ці речі. Дякую. Прошу поставити… Руслан Петрович, ви наполягаєте? Ставлю на голосування 42 правку, вона не була врахована комітетом, Автор наполягає на її голосуванні. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та проголосувати. За-117 Правка не врахована. Правка номер 43, Макаров. Включіть, будь ласка, мікрофон. Колеги, ще раз звертаю увагу, що в тексті законопроекту написано, що, крім випадків наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку. Я вважаю, що це некоректне формулювання, адже відступлення від висновку Верховного Суду здійснюється шляхом прийняття постанови Верховного Суду, в якій міститься новий висновок про відступлення від більш раннього висновку, тоді більш ранній висновок вважається нечинним. Отже, в уточненні "крім випадку" немає ніякої потреби, це правильна законодавча техніка, нам треба її залишити. Тому правка ця має бути врахована, і це буде зрозуміло суддям при розгляді таких справ. Ваше формулювання лише плутає суддівський корпус і при розгляді буде допускати подвійне тлумачення того, що ви хотіли власне правильно вказати. Дякую. Позиція комітету. 11:25:01 ПАВЛІШ П.В. Позиція комітету: дана правка відхилена з метою запровадження в Україні єдиної правової практики. І це питання також узгоджено і з авторами законопроекту, і з представниками судової влади,

на голосування правку номер 43 народного депутата Макарова, вона була відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-118 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 45, Батенко. Включіть, будь ласка, мікрофон. Колеги, до авторів законопроекту, ми вважаємо, що сам факт неправильного застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права вже є достатньою підставою касаційного оскарження судових рішень. І недоцільно придумувати додаткові формальні підстави для цього законопроекту, такі як наявність чи відсутність факту скоєння суддею у ході судового засідання дисциплінарного проступку, встановленого судом, що здійснює нагляд, дисциплінарне провадження щодо суддів. Тому прохання врахувати це наше зауваження і поправку. Дякую. Тарас Іванович, наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 45 правку народного депутата Батенка, комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-130 Правка не врахована. Правка номер 46, Батенка. поправкою хочемо, пропонуємо доповнити перелік підстав касаційного оскарження судових рішень, передбачивши можливість касаційного оскарження у випадку наявності різних висновків Верховного Суду України у питаннях, які застосовуються щодо одних і тих самих норм права. Тому прошу поставити це на голосування. Я не буду далі, Дмитро Олександрович, наполягати на інших своїх поправках, єдине просто, що коли ми дійдемо до поправки номер 177 і 208, прошу їх поставити на підтвердження, позаяк ми розуміємо, що мета нашого проекту закону - це розвантажити Верховний Суд, бо кількість суддів в ньому зменшується. А тут пропонується цими правками, номер 177 і 208, додати йому додаткових справ, і фактично ми хочемо відгородити Верховний Суд від можливого конфлікту інтересів. Дякую. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 46 правку Батенка, комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-126 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 47 правка, Петьовка. Не наполягає. 49-а, Батенка.

Тобто "масло масляне". Треба чітко буде далі розписати ці речі, тому що от, на перший погляд, і я думаю, що суди будуть по-різному це тлумачити, і адвокати будуть на цьому гратися, треба чітко з правил нормотворчої техніки виписувати таке, Підставою є посилання на підставу! Ну, це вчора Руслан Олексійович зауваження робив представнику уряду, це "внесення змін до законів про внесення змін до законів" – це те саме. Прошу відреагувати редакційно. Я не наполягаю на тому, щоби Я так розумію, що просто редакційно можна буде це уточнити. Ви не наполягаєте на голосуванні? Дякую. 54-а, Батенко. Не наполягає. Фріс, 55-а. Ви будете наполягати на своїх правках? Які? Я на ній наполягати не буду, тому що вона перегукується з 59-ю, а на 59-й - буду. Вибачте! Макаров, 57-а. Включіть, будь ласка. Олег Анатолійович. 11:30:08 МАКАРОВ О.А. Колеги, я ще раз кажу про неправильне, некоректне формулювання, яке буде плутати Верховний Суд, і буде плутати адвокатів, і всіх, хто працює з цим кодексом. Ми пишемо, що "крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку або коли Верховний Суд вважатиме за необхідне відступити від висновку, якщо застосування норми права у подібних правовідносинах Зараз ми говоримо про те, що на стадії відкриття провадження Верховний Суд вже повинен визначитися, чи відступає він від своєї практики, чи не відступає. На цій стадії Верховний Суд ще не може визначитися, він тільки вказує, що він приймає справу до свого провадження, і в тому випадку, якщо він відступить від свого висновку попереднього, то більш ранній висновок вважатиметься нечинним. Тому про це не треба згадувати. І не треба вказувати ніяку постанову про те, що він має намір відступити від свого… від від попереднього висновку на стадії прийняття. Тому я пропоную цю правку підтримати. Це буде зрозуміло… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Дана правка була відхилена. І представники судової влади, які також приймали участь в обговоренні даної норми, в них не було нарікань щодо даної норми законопроекту. Дякую. Правка номер 57 народного депутата Макарова. Вона не була врахована комітетом, не була... Вибачте, в нас не може бути тут зараз полеміки. Ми переходимо до голосування. Ставлю на голосування правку номер 57 народного депутата Макарова. Вона не врахована комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-127 Рішення не прийнято. 59-а, Князевич. Ви наполягаєте. Я наполягаю в зв'язку з чим? Тут чітко не зрозуміло, про яку касаційну скаргу йдеться, тобто не зрозуміло: Верховний Суд вже виклав в своїй постанові висновок щодо питання правильного застосування норм права, порушеного в касаційній скарзі, і все. Я пропоную, якщо ви подивитесь в правій колонці, чітко казати, про що йдеться. Це йде мова про ту касаційну скаргу, яка на судове рішення, зазначене в пунктах, я навіть виписав: 1, 4 частини першої статті 287 цього кодексу, - щоб було чітко зрозуміло, про що іде мова. Раз ви там, в тих посиланнях, про які я вам сказав редакційно, посилаєтесь на нього, то треба, ну, логічно дальше нормотворчу техніку застосовувати. Бо, в іншому випадку, тут буде дуже широке тлумачення і будь-які відповідно касаційні скарги можна буде... підпасти під ці речі, це неправильно. 59 правка Князевича. Ставлю її на голосування. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

про що йдеться: не будь-які касаційні відповідно скарги, а які визначені. Тут я вже чітко розписав вам навіть підпункти: 1, 2, 3 частини другої статті 287. Так правильно писати кодекси, бо будь-які загальні тлумачення в кодексах призведуть до того, що будуть якісь загальні рішення, і під ці загальні рішення буде що завгодно підпадати. Не можна допускати таких речей, треба чітко формулювати думку, яку ви хотіли вкласти. Прошу підтримати.

Ставлю на голосування 61 правку Князевича. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-121 Рішення не прийнято. Правка 64, Демченко. ласка, мікрофон. 11:34:57 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Пане Голово, щойно сказав представник Президента, що "схожа аналогічна правка була врахована, тому ми вашу відхиляємо". Якщо вона була врахована, аналогічна, вдумайтесь, як ви можете мою тоді відхиляти? Ви її хоча б частково врахували - і мене позбавили права на виступ. А так ви її залишаєте і кажете, що вона врахована. Вона частково, я погоджуюсь, що вона врахована, але вона врахована без посилання. Тому якраз я просив би до нього повернутися. Наполягаєте на голосуванні? Ні? Дякую. 68-а, Князевич. Яка? 67-а? Так вона ж врахована, 67-а. Можемо відхилити. Павло Васильович, в першу чергу дуже прошу вас, не посилайтесь на думку суддівського корпусу. Я думаю, що ви його повністю не знаєте. Якщо посилаєтесь, то прізвище називайте. Вибачте, ще раз. Я… МАКАРОВ О.А. Павло Васильович, посилається на думку суду, суддівського корпусу. Він не знає цю думку повністю. Я знаю, що вона відрізняється від того, що ви кажете. Тепер по правці, будь ласка. Мова йде про те, що зараз встановлюються фільтри для допуску до третьої інстанції. А ця норма, яку вводить законопроект, він встановляє не фільтри для допуску, а фільтри для розгляду. Тобто він обмежує можливість суддям розглядати справи в повному обсязі. Уявіть собі, що попала до суду справа про торгівлю зброєю і мова йде в касаційній скарзі тільки про розрахунки розрахунки за цю зброю. Суд, виходить, що при розгляді буде пов'язаний лише доводами касаційної скарги і не має права висловитися, що ця угода є незаконною, і скасувати рішення, Олег Анатолійович, ви наполягаєте на голосуванні? Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 66 народного депутата Макарова. Вона не була врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-134 Рішення не прийнято. Правка 68, Князевич. Дякую, шановний пане Голово. Дивіться, ми пишемо про порушення відповідно процесуальних норм. А чому ми жодним чином не згадали про неправильне застосування норм матеріального права? Я пропоную доповнити так як було і раніше в цих процесуальних кодексах. В цьому випадку теж суд має відповідно діяти, і якщо з цього приводу вже навіть висловився Верховний чи апеляційний суд. А ми чомусь тільки говоримо про процесуальні речі. Не розумію, чому. Я розумію, що це процесуальні кодекси, але, вибачте, власне, назва кодексів не повинна відволікати від суті питання в разі, якщо було неправильне застосування норм матеріального права, то і зараз відповідно в процесі це є відповідної підставою для відхилення. Тому прошу врахувати мою правку, вона абсолютно логічна і правильна. Без неї дуже важко буде судам діяти. Дякую. Правка номер 68 народного депутата Князевича не була врахована комітетом. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-132 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка номер 69, Макаров. Я вам скажу, колеги, що той підхід, який зараз в кодексі, перетворює Верховний Суд на бюрократичну машину, не здатну здійснювати правосуддя. Це підриває довіру до Верховного Суду, так і до всієї судової системи. Суд має право застосовувати норму права. В тому випадку, якщо він бачить, що перша, друга інстанція неправильно застосувала матеріальне право, а сторона на це не посилається, суд повинен, зобов'язаний висловитись з цього приводу, інакше ми будемо мати рішення Верховного Суду, не оскаржене в частині порушення норм закону. І потім подальший розгляд цих справ в першій і другій інстанції буде посилатися на таке рішення Верховного Суду і буде казати, що це рішення пройшло через Верховний Суд, і люди не будуть знати, що просто сторона це порушення не оскаржила. Ми зараз зв'язуємо руки Верховного Суду абсолютно безпідставно. Прошу проголосувати цю правку. представникам сторін доведеться більш ретельно готувати свої документи і посилання. Якщо буде інша якась доказова база, то суд завжди може відступити від своєї позиції, виходячи із тих матеріалів справи, які будуть надані сторонами. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? 69 правка, Макаров. Не була врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, шановний пане головуючий. Я хочу підтримати свого колегу Олега Макарова, який, маючи шалений досвід практичної юриспруденції, говорить абсолютно правильні речі. Кодекс зараз монобільшість будує на абсолютно неправильних принципах, бо їм байдуже, чи було порушення закону, чи не було, чи суттєве це порушення, чи несуттєве, їм важливо інше: чи написала про це сторона в касаційній скарзі. Якщо суд встановив порушення закону, суд не може на це не реагувати, не може на це не реагувати. Тому говорити, що лише те, що зазначається в касаційній скарзі, може слугувати підставами для скасування судового рішення і, як сказав тільки що доповідач, хай, мовляв, сторони ретельніше готують касаційні скарги, тобто це не правосуддя, це не правосуддя - це профанація правосуддя. Тому треба будувати цей кодекс на трошки інших принципах, і навіть якщо людина з якихось причин не вказала, але суд знайшов порушення, і суд повинен на це відреагувати. А правку прошу підтримати. Дякую.

я хочу зазначити, що якраз в цьому разі комітетом була підтримана саме правка і редакція, яку пропонував народний депутат Власенко. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування правка номер 70 народного депутата Власенка. Комітет пропонує правку відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-131 Рішення не прийнято. Наступна правка – 71, народного депутата Князевича.

А пункт другий, про який йдеться, в тому випадку, якщо в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід - і увага! - і судом касаційної інстанції вже визнано підставу його відводу обґрунтованою.

відповідно обґрунтованим його відвід. Ну, яке ще може бути… касаційні скарги, окреме обґрунтування, яке для того, щоб подати в касаційний суд має бути? Вже суд дослідив цю обставину. Нащо ми утруднюємо, спеціально ускладнюємо для позивача додатково необхідність складання скарги з урахуванням якихось вже встановлених фактів? Друзі, це неправильно. Прошу поставити і підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Коротко. 11:44:54 ПАВЛІШ П.В. Позиція комітету:дана правка була відхилена і прийнята редакція, де це для застосування саме процесуальних фільтрів, які передбачені нормою закону. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування правка номер 71 народного депутата Князевича Руслана Петровича. Комітет пропонує правку відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-127 Рішення не прийнято. Наступна правка - номер 72, народного депутата Макарова. Будь ласка. Колеги, є справи, які можуть розглядатися лише в порядку загального позовного провадження, спрощеного провадження. В тому випадку, якщо суд першої інстанції розглянув справу в порядку спрощеного провадження, яка не може розглядатися в такому порядку, а лише тільки в порядку позовного провадження, і апеляційна інстанція залишила його в силі, безумовною підставою для скасування. Ми говоримо, що ми виключаємо цю підставу зі списку безумовних підстав. Ви знаєте, що саме таким чином робляться основні рейдерські захоплення. Ви знаєте, що таким чином основні мєждусобойчики здійснюються, коли сторони між собою домовляються, в порядку спрощеного провадження з порушення кодексу приймають рішення першої-другої інстанції. І в даному випадку ми обмежуємо можливість в касаційному провадженні скасувати цю норму в тому разі, якщо… Будь ласка, позиція комітету. 11:46:47 ПАВЛІШ П.В. Позиція комітету: дана правка була відхилена, даний законопроект направлений на розвантаження Верховного Суду. І такі технічні норми якраз і дадуть змогу цьому. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування правка номер 72, народного депутата Макарова. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-127 Рішення не прийнято. Наступна правка - номер 73, народного депутата Князевича Руслана Петровича. Будь ласка. Я просив би уважно подивитись. Тут йде мова про те, що ми підстави для скасування судового рішення виписуємо неправильно. Тут треба виключити: крім пункту 1 цієї частини, який говорить, що суд дослідить зібрані докази у справі… подивіться "докази". Тому якщо ви залишите, абракадабра, тут двічі ви будете одну і ту саму норму врегульовувати. Це технічна річ, я не наполягаю, але прошу звернути на неї увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді я думаю, що це можна звернути під час техніко-юридичного доопрацювання, якщо справді там такі питання будуть. Дякую. Наступна правка - номер 74, народного депутата Макарова. Наполягаєте? Будь ласка, Олеже Анатолійовичу. Колеги, я хочу ще доповнити те, що говорили таким чином, що суд не може бути обмежений посиланням скаржника в касаційній скарзі на пункти 1 і 4. Я вважаю, що це треба виключити, інакше ми обмежуємо можливість приймати справедливе рішення касаційним судом знову таки технічними, абсолютно вигаданими підставами, які в даному випадку не повинні застосовуватись. Прошу проголосувати цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Дякую. Ставиться на голосування правка номер 74 народного депутата Макарова, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-126 Рішення не прийнято. Наступна правка - номер 75, народного депутата Князевича Руслана Петровича.

Бо якщо його не буде, це означає, що суд не дослідить зібрані у справі докази, кома, за умови висновку, замість "або", за умови висновку про обґрунтованість з... конституційних підстав, вважатиметься, що це одна підстава, а насправді це різні підстави. Тобто або-або, так, як було в першій частині, і так, як є у всіх кодексах. Чомусь тут вирішили саме "або" виключити. Мені здається, що це помилкова річ, тому що воно буде тлумачитися як одна підстава. Навіть якщо ви мали на увазі, що це різні підстави, то читається як одна підстава, це неправильно. Прошу підтримати і поставити на

За-122 Рішення не прийнято. Наступна правка - народного депутата Макарова. Наполягаєте? Олеже Анатолійовичу, будь ласка. Колеги, уважно подивіться, ця правка - це виправлення суперечностей із частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу. За пунктом 4 цієї норми касатор може звернутися з касаційною скаргою з посиланням виключно на частину третю статті 310 і без посилання на пункти 1, 3 частини другої статті 287. Це очевидна річ. Я не розумію, чому у комітеті воно випало, в комітеті ніби ми підтримували цю правку? Прошу проголосувати.

Шановні колеги, ставиться на голосування правка номер 76 народного депутата Макарова. Комітет пропонує правку відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-128 Рішення не прийнято.

Тоді, якщо суд касаційної інстанції закриє по всіх вимогах справу, але зазначить, що частина з них має розглядатися за правилами Цивільного, наприклад, процесуального кодексу, а в інші - по чи за однією вимогою закриває провадження, а за іншою скасовує і направить для нового розгляду, в такому випадку справу не можна буде розірвати, а треба буде треба буде направити в різні інстанції. Тому я пропоную формулювання: "правила цієї частини застосовуються, якщо в одному провадженні об'єднані декілька позовних вимог, розгляд яких віднесений до різних юрисдикцій". Це в тому випадку, коли суд… написано: "направляє в один суд". Він не може направити в один суд, якщо позивач поєднав непоєднувані вимоги. Ця правка має бути, ми знову заплутаємо Верховний Суд, адвокатів і всю нашу юридичну громадськість. Як можна було її не прийняти? Я наполягав на ній…

пане Голово! Це технічна правка, але чого вона стосується? Насправді, коли суд закриває провадження у зв'язку з тим, що розглядається справа не тої юрисдикції, то суд передає цю справу або в суд першої інстанції належної юрисдикції і робить це поза заявою позивача, при цьому абсолютно не зазначено, в який строк ця заява повинна бути внесена. Тобто у мене просте питання: якщо позивач місяць не пише заяву, чи може Верховний Суд передати сам, без заяви позивача, справу в суд першої інстанції? Тому треба встановити термін. Я пропоную такий термін встановити 10 днів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Правка номер 81 народного депутата Власенка не була врахована комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

За-130 Правка не врахована, на жаль. Гриб, 84-а. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. 11:54:27 ГРИБ В.О. Дмитро Олександрович, в мене три правки: 84, 176 і 275. Вони пов'язані. Я прошу 2 хвилини, якщо можна. Добавте хвилину, будь ласка. ви як відповідач захочете подати позовну заяву до суду першої інстанції, і вам відмовлять, після того ви захочете подати заяву до апеляційного суду, то, на превеликий жаль, матеріалів основної справи в апеляційному суді не буде, якщо не будуть прийняті ті правки, які я пропоную. Я вас дуже прошу зараз проголосувати не тільки за ці правки, а також за права громадян України на справедливе правосуддя. Будь ласка, зверніть увагу і поставте потім на голосування всі три правки. Дякую вам. Я зможу поставити лише, коли надійде черга до інших. Ставлю на голосування 84 правку. Вона не врахована комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-124 Рішення не прийнято. Правка номер 85, Батенко. Я не наполягаю. Не наполягає. 90-а, Князевич. Не наполягає. А, наполягаєте? Я просто дивлюсь, що ви з Ярославом Романовичем... я не наполягаю на голосуванні, але я хотів би коментар від представника комітету. Наскільки я пригадую, ми домовлялися, що має бути спеціальна комітетська правка, де має встановлено бути розмір 250, яка має бути від імені комітету, дальше нумерація мала змінюватися. Я цієї правки не бачу, але по суті, я бачу, що воно враховано. Бо моя правка, я погодився на те, щоб на ній не наполягати, якщо буде комітетська правка, Павло Васильович, ми про це з вами говорили. Але я цієї комітетської не бачу. Виправте мене, якщо я помилився. А якщо я не помилився, то ми окремо голосували, вона має бути в таблиці і нумерація має бути змінена відповідно. Дякую. ПАВЛІШ П.В. Позиція комітету: дана правка була відхилена. Ми в інших процесуальних кодексах подавали правки ці. Ми ставимо на голосування? Позиція, поясніть, будь ласка. Дана норма, вона врахована редакційно в тексті законопроекту і встановлює якраз граничний розмір для подачі даної... дана норма, вона регулює саме процесуальні фільтри, які передбачені законопроектом.

врахована в інших правках: дійсно там, де зазначено об'єм, що не перевищує 250 розмірів прожиткового мінімуму. Ми до них дійдемо ще, це правки комітетські. Не наполягаєте? Не наполягаєте. 91-а, Петьовка. Не наполягає. Макаров, 92-а. Я не бачу. Воронов, будь ласка. Не видно колегу вашого.

прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Розумієте, в підкатегорію захисту прав споживачів, які є доволі складними у правозастосуванні, підпадають майже всі цивільні спори. І при цьому зазначені справи, зазначені категорії, якщо стороною є інші вимоги цивільно-правового характеру, але вони не заявляються окремо, можуть бути визнані справи малозначними за ознаками нескладності справи. Тому, оскільки це не дуже розвантажить, а тільки знов-таки внесе двочтения у розуміння, що таке цивільна справа, що таке справа про захист прав споживачів, я би виключив це формулювання для того, щоб просто орієнтуватися тільки на суми і тільки на розгляд саме цивільних справ без прив'язки до захисту прав споживачів. Дякую. Позиція комітету. якраз комітет і прийняв цю ж суму – 250 розмірів прожиткового мінімуму. І тому вона не буде діяти в тому ракурсі, що… Тобто вартість та ж сама. Вона не буде заважати і даний законопроект розрахований на встановлення процесуальних фільтрів, вони мають бути. На голосування ставимо? Правка номер 92, Макаров. Зараз голосуємо і оголошую перерву. Комітетом не була врахована. Прошу визначатись та голосувати.

За-128 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Оголошується перерва на 30 хвилин, до 12:30. Будь ласка, не запізнюйтесь. Не наполягаєте. Дякую вам. Власенко. Теж нема. Князевич. Наполягає. Правка 100. Відкриваємо другу сотню, пане Голово. Тут іде мова про те саме, що ми говорили і в попередньому кодексі. Ми вилучаємо з підстав забезпечення позову дві підстави: це встановлення обов'язку вчинити певні дії і передача речей, які є предметом спору. Нас переконують, що це буде певним застереженням для рейдерства. Моє глибоке переконання, що це, навпаки, може сприяти в тому числі рейдерству і зловживанню правом, процесуальним правом. Вважав би за доцільне поставити його на підтримку і визначитись. Прошу підтримати. Дякую. Не наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте? Правка номер 100, Князевич, комітетом не врахована. Прошу визначатись та голосувати.

А не будете наполягати на своїх? Дякую. 103-я, Князевич. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. 12:42:27 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую. Тут представник комітету сказав, що мою правку не підтримано, але підтримано аналогічну правку комітету, яка насправді нічого стосунку до моєї правки не має. Моя правка про те, що я прошу залишити можливість в порядку забезпечення позову реагувати на проведення конкурсів, аукціонів, торгів, в тому числі публічних процедур, і так далі. Ця правка, яка врахована комітетом, вона редакційно "публічні процедури" заміняє словами "публічні конкурсні процедури", і все. Моя правка про інше. Тому я прошу мою правку підтримати, оскільки, якщо ми його не зробимо, ще раз, я на цьому наполягаю, це означає, що ми не зможемо здійснювати судовий контроль за перебігом будь-яких конкурсів, публічних закупівель, аукціонів тощо. Якщо в цьому суть цієї правки, то це неправильно. Тому я прошу мою правку врахувати і цю правку треба відхиляти. Дякую. Прошу підтримати. Наполягаєте на голосуванні? 103 правка Князевича, вона не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

Верховним Судом чи апеляційним судом в порядку господарського чи адміністративного судочинства, він вже перевірив наявність відповідних підстав для залишення позивної заяви, я пропоную, щоб відповідно тепер і цивільний суд першої інстанції повторно не перевіряв і не ревізував відповідно позицію Верховного і апеляційного суду, а одразу відповідно до вимог Процесуального кодексу залишав її, позовну заяву, без руху, тоді втрачається логіка взагалі всіх фільтрів, бо ми даємо можливість суду на власний розсуд визначати, що йому робити в тому випадку, якщо такого роду позиція є. Він не повинен нічого думати, він повинен виконувати відповідну позицію Верховного і апеляційного суду. Прошу підтримати. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, Руслан? Ставлю на голосування правку Князевича 109-у, не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-114 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 121 правка, Власенко. Дякую, шановний пане головуючий. Насправді ми повертаємося до дискусії про те, що таке суд, судочинство, навіщо це взагалі треба. Я ще раз підкреслюю, суд і судочинство, і процес відправлення правосуддя – це не формальні речі. Це не так, що ми переглянули папери, подивились і сказали: да, порушення закону є, але ми на них реагувати не будемо. Тоді це не суд. Тоді це якісь не зовсім зрозумілі люди, які сидять одягнені нібито, як судді, працюють нібито як судді, але це не суд. Тому мова йде про те, що, якщо суд під час розгляду або в апеляційній, або в касаційній інстанції встановив суттєві порушення закону, які самі по собі були би підставою для скасування судового рішення, суд повинен на них реагувати, в незалежності від того, чи зазначив їх позивач або апелянт, або касант, чи не зазначив. Тобто це нормальний концептуальний підхід, який, на жаль, не був підтриманий комітетом. Дякую. Правка була відхилена з тією позицією, що, знову ж таки, як і в іншому, Процесуальному кодексі, сторони мають зазначати в своїх касаційних скаргах повністю мотивувальну частину, з якою вони звертаються. Дякую. 121 правка, Власенко. Комітетом не підтримана. Ставлю її на голосування і прошу визначатись та голосувати. За-128 Рішення не прийнято. Наступна правка номер 122, народного депутата Батенка. Не наполягає. Наступна правка - номер 123, народного депутата Власенка. Прошу, Сергій Володимирович. 12:47:24 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане головуючий. Знову ми повертаємося до правки, яка нібито технічна. Ми про це говорили під час розгляду іншого процесуального кодексу. Зараз створена нова ситуація в правовому регулюванні, коли відповідний касаційний суд, якщо він… або апеляційний суд, якщо він що справа не підпадає під його юрисдикцію, просто може справу закрити і передати її у відповідний суд. І це робиться за заявою позивача. Але у мене просте питання, в які строки позивач повинен таку заяву написати: впродовж одного дня, впродовж двох днів, впродовж 10 днів, 30 днів, місяця, чотирьох місяців? На жаль, в тому проекті, в тій остаточній редакції, яка нам запропонована, це питання не врегульовано. Це не технічне питання. Це питання процедури. Юриспруденція є процедура. Тому треба додати, в який строк повинна бути подана така заява, і все. Дана правка була відхилена. І дійсно дана норма вона кореспондується з нормами, які зазначені в інших процесуальних кодексах, тому комітет і автори законопроекту, і всі, хто приймали в дискусії і обговоренні, виходять з того, що більша частина процесуальних норм має бути уніфіковані в процесуальних кодексах. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування правка номер 123, народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-128 Рішення не прийнято. Наступна правка - 125, народного депутата Фріса. Не наполягає. Наступна правка - номер 127, народного депутата Осадчука.

одна – про застосування норм права, а друга, вдумайтесь, – про відступлення від такого висновку щодо застосування норм права. Для чого другу постанову? Ще раз вам кажу, не треба її. Є вже перша постанова. І відповідно тоді з урахуванням відступлення, в разі якщо є врахування, просто пишеться "під час розв’язання спору" в конкретній постанові про розв’язання спору. А якщо ні, то треба… Якщо дальше буде, уявіть собі, Верховний Суд в кожному випадку має приймати окрему постанову про відступлення від такого висновку. Ну це неправильно і це ускладнює судочинство, і ускладнює процесуальний розгляд скарг і строки розгляду скарг, залучатиме постійно Верховний Суд в цей процес. Є вже його позиція. У разі, якщо ти хочеш,будь ласка, випиши чітко свою позицію у своєму рішенні і далі дій, а далі відповідно будуть реагувати оскаржувані інстанції так, як ти вчинив. Я прошу підтримати, тому що це дуже важливо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету? 12:50:43 ПАВЛІШ П.В. Дана правка була відхилена, і позиція судової влади полягає в тому, що кожна справа, вона розглядається окремо, і доказова база у кожній справі також різна, тому можливо відступлення від рішень, якщо справа за доказами є іншою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставиться на голосування правка 128 народного депутата Князевича, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-128 Рішення не прийнято. Наступна правка - номер 129, народного депутата Макарова. Наполягаєте? Будь ласка, Олеже Анатолійовичу. 12:51:29 МАКАРОВ О.А. Послухайте, будь ласка, це стосується всіх трьох кодексів. От що ви пишете, я скажу, що треба, які слова треба забрати з формулювання, які в цілому правильні. Ви пишете: "підставами касаційного оскарження судових рішень є неправомірне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у випадках…, далі пишеться, - якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без врахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду". Далі для чогось ви пишете ті слова, які я пропоную вилучити: "крім випадку наявності Постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку". Ці слова не потрібно писати, оскільки відступлення від висновку Верховного Суду здійснюється шляхом прийняття постанови Верховного Суду, в якій міститься новий висновок про відступлення від більш раннього і це більш раннє вже нечинне. Тому писати це не треба, непотрібно.

За-128 Рішення не прийнято. Наступна правка - номер 130, народного депутата Дубінського. Не наполягає. Наступна правка - номер 131, народного депутата Батенка. Не наполягає. Наступна правка - номер 132, народного депутата Батенка. Не наполягає. Наступна правка - номер 134, народного депутата Петьовки. Не наполягає. Наступна правка - 135, народний депутат Фріс. Не наполягає. Наступна правка - 136, народний депутат Батенко. Не наполягає. Наступна правка - 137, Батенка. Не наполягає. Наступна правка - 139, народний депутат Власенко. Будь ласка, Сергій Володимирович. Дякую шановний пане головуючий. Хотілося б… насправді сенс того, що ми зараз робимо, полягає в дискусії. Тобто під час обговорення законопроекту в другому читанні автори поправок пропонують свої концептуальні погляди.

Але при цьому за суттю ми не чуємо жодної відповіді. Ваші поправки не прийняті, тому що вони не прийняті, це зрозуміло. І це було зрозуміло одразу і з першого моменту. Ваші поправки не прийняті, бо в іншому кодексі врегульовано по-іншому, теж це все зрозуміло. мета, ключова мета, одне із ключових завдань цього законопроекту – це мінімізувати подвійну, потрійну практику, яка зараз існує в судах, і створити практику так звану уніфіковану. І для того треба поприбирати цілу низку шпаринок, які є в тому числі і під час апеляційного, і касаційного оскарження. Прибрати такі шпаринки рекомендується поправкою 13… Дякую. Правку 139… Власенко ж наполягає, да, на голосуванні? Ставлю її на голосування, комітетом вона не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую. Рішення не прийнято. 134. Шановні колеги, наступна правка - Князевича. Руслан Петрович, скажіть, будь ласка, ви на всіх правках будете наполягати? Може, ми якось їх об'єднаємо? Там є закони і про освіту, з освітою пов'язані, і ще ігорний бізнес. А? (Шум у залі) Ви людина освічена, я знаю. Може, все ж таки об'єднаємо правки? Давайте 5 хвилин – і об'єднаємо правки. А Власенко теж не буде наполягати? Не наполягаєте… Я не розумію: це "так, не наполягаю" чи "ні, не наполягаю". Може об'єднаємо виступ? Добре. Добре. 144-а, Князевич. Це важлива правка, пане Голово. Не через те, що там хочеться поговорити. Справа в тім, що тут міняється взагалі… сутність взагалі цієї норми. Якщо раніше суддя-доповідач сам відмовляв у відкритті касаційного провадження, пропонується в першій редакції закону, щоб це робив суд замість судді-доповідача. Але п'ята частина залишається, по суті, з попередньої редакції, де визначався випадок, що суд у порядку, передбаченому… відповідно дійшов висновку, то суддя має відмовляти. Тобто виходить абракадабра, що тепер уже суддю на суд поміняли, а цю частину залишили по суті старою. Тобто суд відмовляє в разі, якщо суд приймає. Ну, так він, коли відмовляє, має… це і є прийняття відповідного рішення. Мені здається, що ця норма неправильно виписана, її треба переписувати, зважаючи на те, що ви поміняли взагалі алгоритм цієї статті. Я прошу представника комітету ще раз просто вчитатися в цю норму, вона дуже важлива. Прошу підтримати, колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. 144 правка Князевича, не врахована комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-132 Рішення прийнято… Рішення не прийнято, правка не врахована. ви ж бачите результати голосування, там навіть написано. Макаров, 145-а. Колеги, зараз мова іде про те, що, відкриваючи касаційне провадження, суд повинен визначатися, чи повинен він... чи збирається він, чи має він намір розглянути питання про відступлення від висновку щодо застосування норми права в подібних правовідносинах, якщо вважатиме, що розгляд справи сприятиме забезпеченню розвитку права та формуванню єдиної правозахисної практики. Саме це формулювання в моєму варіанті. У варіанті, який є зараз в законопроекті, написано: "якщо суд вже прийняв рішення про відступлення". То як суд може прийняти рішення про відступлення від практики на стадії Він повинен побачити, що є підстави для того, щоб відійти від норми, і тільки тоді, відкривши провадження у справі, розглядати з урахуванням можливості відступлення від вже існуючої практики. Тому формулювання, яке тут є, воно абсолютно некоректне Наполягаєте на правці? Ставлю на голосування 145 правку Макарова. Вона не була врахована комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-133 Рішення не прийнято. Правка 147, Князевич. Я хотів сказати, я не наполягаю на голосуванні, але я прошу комітет звернути: тут іде мова про чітке посилання на норми, про яку касаційну скаргу ідеться. І так по всьому тексту. Просто подивіться, бо якщо ви залишите просто касаційну скаргу, не посилаючись, в якій частині якої норми кодексу про неї говориться, і так в кожній нормі, буде абракадабра. Просто технічно, після того, як техніко-юридичне доопрацювання буде, зверніть на це увагу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка 148, Власенко. Дякую, шановний пане Голово. Насправді так, як закладено в концепцію законопроекту, стадія відкриття касаційного провадження є вкрай важливою, тому що, якщо ми зараз покладаємо на Верховний Суд питання уніфікації судової практики, а відмовляти у відкритті касаційного провадження може за пропозицією комітету суддя одноособово, то це буде означати, що один суддя буде вирішувати, наскільки уніфікована практика в цьому питанні, наскільки вона потребує уніфікації. Це складні юридичні питання. Так для цього суд і створюється. Я розумію, що, з одного боку, хотіли розвантажити суддів Верховного Суду для того, щоб вони могли швиденько відмовляти, одноосібно одноосібно відмовляти у відкритті касаційного провадження. Але якщо ми розглядаємо, покладаємо на суддю під час цієї процесуальної дії такі важливі функції, то це повинен бути не суддя одноособово, а це повинна бути колегія в складі 3 суддів – так, як це є зараз. Дякую.

уніфікацією і не є визначенням якихось підстав для інших справ. Підставою для врахування постанови Верховного Суду є його рішення. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 148 правку Власенка. Вона не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-136 Правка не врахована. Князевич, 149 правка. Це дуже важлива правка, як на мене. Вона говорить про те… перше: уявіть собі, редакція чинна, що якщо суд, відповідно, було після відкриття касаційного провадження встановлено, що Верховний Суд в своїй постанові виклав відповідний висновок щодо застосування норм права, то він мав діяти у встановленому порядку далі, як це визначено в кодексі. Слово "встановлено", одне слово, міняється на слово "виявилося". Тобто не суд це має встановлювати, а хтось, яка-небудь сторона має потім десь виявити цей факт якось. Розглядали-розглядали, а в кінці хтось узяв - і виявив. Вибачте, не треба звільняти суддів від відповідальності. Вони зобов'язані нести відповідальність і встановлювати, це їх прямий обов'язок. Для чого ви це робите? Якщо ви напишете "виявилось", повірте мені, вони ніколи не будуть встановлювати. І якщо не виявиться, ну, значить не виявилось, ну, таке. Це неправильно. Прошу залишити ту редакцію, яка була в першому читанні. В цьому випадку, якщо ми це робимо, ми зумисно робимо шпаринку для того, щоби цей фільтр не діяв на практиці. Ну, це неправильно, зрозумійте. Дякую. Прошу підтримати.

порядок прийняття і зазначення судового рішення. Тобто в будь-якому разі при виписанні судового рішення суд має зазначити, де він встановлює, а де приймає рішення. Шановні колеги, ставлю на голосування правку 149 народного депутата Князевича. Не врахована вона комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-146 Рішення не прийнято. 254-а, Макаров. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Я пропоную в абзаці 2 підпункту 21 пункту 2 слова "які стали підставою для відкриття касаційного провадження" виключити. Обґрунтування я подав. бачу, що ви мене не чуєте, мене закрили. Прошу проголосувати. На підкомітеті і на комітеті я неодноразово це обґрунтовував і доповідач знає, чому це треба підтримати. 165 правка, вона не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-132 Рішення не прийнято. Правка 153, Князевич. Наполягаєте, да, Руслан Петрович? Р.П. Дякую. Я не на всіх буду наполягати. Це важлива. Чому? Тому що ми знову забули про неправильне застосування норм матеріального права. Головне, що ми в загальній нормі в самому початку статті про це пишемо, а вже в спеціальних нормах ми говоримо тільки процесуальні норми. Ну, це неправильно. Знову ж таки, чим тоді керуватися суду: загальною нормою чи тієї спеціальною нормою, яка стосується конкретної справи і конкретного випадку? Суди почнуть по-різному застосовувати ці норми. відповідно, неправильне застосування норм матеріального права враховувати, хтось не буде, хто - тільки процесуальними. Не може бути, це призведе до того, що буде різне застосування одних тих самих норм різними судами. Прошу врахувати цю норму.

ми всі юристи, да, в нашому комітеті. І щодо попередньої правки, там Олег Анатолійович Макаров пропонував саме "виявилося", а Руслан Петрович "встановлено". Тому я вважаю, і комітет також підтримує, що дана норма і встановлення процесуальних фільтрів, які є самою суттю законопроекту, - це є більш важливо для того, щоб можна було розвантажити Верховний Суд. Дякую. Правка 154, не врахована комітетом, народного депутата Князевича. Прошу визначатись та голосувати. За-135 Правка не врахована. Макаров, 156-а. Я зачитую свою правку. Увага! "Суд необмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено неправильне застосування норм матеріального права". Я вам навів приклад. Один хлопець іншому хлопцю продав, припустимо, танк. І сперечаються вони щодо порядку розрахунків про цей танк, з боєкомплектом чи без боєкомплекту. І суд першої інстанції сказав - треба платити, а суд другої інстанції сказав - не треба доплачувати, і воно попало в касаційну інстанцію. І вони тільки оскаржують вартість зброї, яку не можна продавати, і не оскаржують дійсність цієї угоди. Коли вона попадає до Верховного Суду, Верховний Суд, за вашою нормою, повинен винести рішення, здійснювати розрахунки чи не здійснювати розрахунки, і не має права висловитись щодо незаконності і недійсності цієї угоди. І якщо він це зробить, то потім суд першої інстанції, другої інстанції, підручники, науковці будуть казати: "Ця справа пройшла через Верховний Суд, він підтримав таку позицію". Будь ласка, підтримайте мою правку. Дана норма була відхилена. Знову ж таки, тут мається на увазі уніфікація норм процесуальних кодексів і те, що сторони в кожній справі доводять свої обставини тими доказами, які вони вважають за потрібне. І суд приймає рішення на підставі тих доказів, які є в справі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку правку номер 156 народного депутата Макарова. Вона не була врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-164 Рішення не прийнято. 157 правка, Власенко. Дякую, пане Голово. Я би хотів продовжити дискусію з шановним паном доповідачем, який сказав, що суддя, який відмовляє в прийнятті касаційної скарги, не впливає на уніфікацію практики. Він прямо на це впливає, тому що однією з підстав для касаційного оскарження є можливе, можливо, нова практика або заперечення проти існуючої практики. І якщо одноосібно суддя відмовляє у відкритті провадження, не зваживши всі аргументи, не маючи можливості це зробити, то він впливає на уніфікацію практики, залишивши стару, припустимо, неправильну практику. Але поправка моя стосується іншого. Моя поправка стосується принципової речі: чи суд відправляє правосуддя і встановлює законність, чи суд розглядає лише папери у вигляді касаційних, апеляційних скарг і позовних заяв відповідно у суді першої інстанції. Якщо ми говоримо про те, що суд, встановивши вже порушення закону, встановивши його під час судового розгляду, але про це не було записано в касаційній скарзі, то суд не повинен на це звертати увагу, бо так нам пропонують колеги зробити, Позиція комітету: дана правка відхилена. І відповідно до норм закону обов'язок доказування лежить не на суді, а обов'язок доказування лежить на сторонах, і сторони мають зазначати в касаційних скаргах всі підстави, на які вони посилаються. Дякую. 157 правка народного депутата Власенка не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-141 Рішення не прийнято. 158 правка, Князевич. Наполягаєте? Я наполягаю на голосуванні. Але я хочу висловитись, бо вона схожа з правкою Власенка. Друзі, а для кого ми пишемо кодекс: для суду чи для людей? Якщо для суду, то питань немає. Тому що він навіть, якщо встановив, подивиться, що це необґрунтовано в касаційній скарзі, і буде відмовляти. А, якщо для людей, якщо цей факт встановлений, людина може навіть не знати, що її треба писати це в скарзі. Це не її справа, це справа суду, який вже це вже встановив. Він двічі не може створювати один і той самий юридичний факт, йому це заборонено робити. Ви зобов'язуєте йому це робити двічі. І людині обов'язково це зазначати в касаційній скарзі. А якщо, не дай Бог, людина про це не знає, то ви не стоїте на боці людини, ви стоїте на боці суду, який просто каже: вибачте, ви не вказали. Навіть, якщо він знає, що він це все вже встановив. Це неправильно. У нас правосуддя для людей чи для суду?

і передачі справи повністю або частково на новий розгляд або для продовження розгляду є: якщо суд розглянув в порядку спрощеного провадження справу, яка підлягає розгляду за правилами загального провадження". Що може відбутися? Я є відповідач. Справа розглянута за правилами спрощеного провадження. Я не міг реалізувати свої процесуальні права. Справа доходить до Верховного Суду. І Верховний Суд може цю справу залишити в силі, не скасувавши. Навіть у випадку, якщо справа, яка розглянута в порядку спрощеного провадження, не може бути розглянута таким чином. Тобто тут порушуються права простого громадянина, який бажав за правилами загального провадження відстоювати свої права. Поверніть цю норму назад, будь ласка. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 159, Макарова. Прошу визначатись та голосувати. За-137 Рішення не прийнято. Правка 160, Князевича. Ну тут знов про те, для кого ми пишемо закон. Ми теж хочемо, щоб в касаційній скарзі чітко було виписано всі речі, в тому числі пункт 1, де йде про те, що суд не дослідив зібрані у справі докази. Тобто навіть це має визначати у своїй касаційній скарзі скаржник? Це неправильно. Після слів "у касаційній скарзі" треба в дужках написати, що "крім пункту 1 цієї частини". Щось людина може оскаржувати і виписувати, а щось не може апріорі зробити, сам суд повинен це зробити. Прошу це врахувати, це чисто технічна річ. Дякую. Ставиться на голосування правка номер 160, народного депутата Князевича. Комітет пропонує правку відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-139 Рішення не прийнято. Наступна правка номер 162, народного депутата Князевича. Руслан Петрович, ви? Руслан Олексійович, я дуже ж коротко. Це логічний випадок, як з попереднім кодексом. Тут знову виповз сполучник "або". І виходить, що тепер "суд не дослідить зібрані у справі докази (кома)", мало бути слово "або за умови висновку", а тепер кома. Це означає, що дві підстави є однією фактично підставою, а це взаємовиключні підстави. Давайте залишимо, як було "або" в чинній редакції, і буде зрозуміло. Тому що плутанина почнеться. Це нечіткість норм і означає, що кожен суд по-різному буде це розуміти, хтось буде розуміти, що це одна підстава, а хтось буде розуміти, що це це взаємовиключні підстави, тобто "або". І, зважаючи на це, ми не повинні допускати можливість тлумачення судам по-різному однієї норми. Прошу врахувати мою правку. Дякую. ПАВЛІШ П.В. Позиція комітету: дана правка була відхилена. І знову ж таки при обговоренні цього законопроекту, я повторюю, приймали участь і автори, і представники судової влади, і вони не висловили своїх позицій щодо того, що їм не зрозуміло дане речення. За-142 Рішення не прийнято. Наступна правка - номер 163, народного депутата Макарова. Будь ласка. Павло Васильович, назвіть, нарешті, прізвище того судового корпусу, якому все зрозуміло в цій нормі? Я вам скажу, що якраз судовий корпус звернувся до нас і сказав, що ця норма стала незрозумілою. Раніше було сполучення "або", тобто або перше, або друге. Коли "або" ви забрали, то стало і перше, і друге, а по смислу цієї статті воно залишається, що або перша підстава, або друга підстава. Поверніть сполучник "або" - і буде зрозуміло, як застосовувати просту, зрозумілу норму. Ви зробили її незрозумілою. Дана правка є аналогічною з правкою 162, про яку ми тільки що говорили і голосували.

За-146 Рішення не прийнято. Наступна правка – 164, народного депутата Батенка. Не наполягає. Наступна правка – 165, народного депутата Власенка. Будь ласка, Сергій Володимирович. Дякую, шановний головуючий. Ми знову повертаємося до технічного питання, що абсолютно не зрозуміло, в який строк. Під час оголошення рішення суду касаційної інстанції, цивільної юрисдикції якщо цей суд визнає, що ця справа не підслідна, непідсудна, вибачте, загальним судам, і вирішить, що треба її передавати в суди іншої юрисдикції, в адміністративні або господарські, або, можливо, інтелектуальний ще суд створять, в це робиться за заявою позивача, але не зазначено в кодексах, в жодному, включаючи і в Цивільному процесуальному, про який ми зараз говоримо, в який строк така заява повинна бути подана6 через один день, через два дні, через десять днів, через 30, або через два місяці, або через півроку. Здавалося б, просте технічне питання, але воно ставить під сумнів взагалі всю цю процедуру. Давайте вирішимо її, не хочете прийняти 10 днів - напишіть два дні, напишіть п'ять днів, але мова йде про принцип Ви наполягаєте на голосуванні? 165 правка, вона не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

Послухайте уважно. Тут написано, що суд, якщо закриває провадження у справі у зв'язку із непідсудністю, то він повинен направити лише до одного суду. Але ж буває так, що в одному позовному провадженні об'єднані декілька позовних вимог, і в такому випадку суд не може направити до одного суду. Тому я і запропонував формулювання: "крім випадків, якщо у провадженні об'єднані декілька вимог, розгляд яких віднесено до різних судів". Цю норму треба поставити в усі три кодекси, що ж тут не зрозуміло? Чому на підкомітеті ви підтримали цю позицію, на комітеті вона була - зараз вона пропала? Як це могло відбутися, скажіть мені, будь ласка? Хто там від свого імені починав правити в цій таблиці таким чином, що вона стала абсолютно неякісна, цей кодекс став неякісний, цей документ? ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Позиція комітету: дана правка була відхилена. Хочу зазначити, що по попередній правці пана Власенка в законопроекті враховано 10 днів, і тому таких неврегульованостей немає. Щодо цього питання, то також хочу зазначити, що повертаючи справу до суду першої інстанції, ситуація в чому полягає, що якщо різні зазначення юрисдикції, різні підстави, то суд направляє до одного з судів, і суд розглядає в тій частині, в який входить до його юрисдикції, в іншій він закриває. В одній частині закриває, в іншій розглядає. Шановні колеги, позиція комітету. Ставлю на голосування 167 правку, вона не врахована комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

13:22:32 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги! Я звертаюсь до вас, перш за все, Дмитро Олександрович. Я думав, ми це рішення вирішили на комітеті. Подивіться, про що йде мова. Правка Красносільської про те, що по тексту врахувати заміну назви, яка змінилася в законі. Що робить комітет? Замість того, щоб врахувати і написати текст в новій назві органу, пишуть: підтримати правку Красносільської і по тексту це змінити. Ну, візьме суддя, прокурор, простий громадянин, а в кодексі написано: не нова редакція статті, а "змінити по тексту". Що ви робите? Я ж на комітеті вас поправив, ви всі погодились. ну, не можна це робити! Я вже не кажу про суть. Якщо ми хочемо розгрузити Верховний Суд, навіщо ми їм додаткові повноваження додаємо? Зараз по суті. Ми не маємо права це робити. на підтвердження, і треба це провалити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Комітет дану правку врахував частково в частині. Проте колега просить поставити на підтвердження, тому пропоную...

я так розумію, позиції теж нема. Ставлю 177 правку Красносільської на... Шановні колеги, а можна трохи тиші в залі? Вадим Євгенович! Дякую. Ставлю на голосування на підтвердження правку 177 Красносільської. Прошу визначатися та голосувати. За-65 Правка не врахована. Правка відхилена.

Прошу поставити її на підтвердження, комітет її відхилив, Позиція комітету полягала в тому, щоб врахувати частково. Але з приводу того, що так як ми 177 правку зараз відхилили, моя позиція, що 178-а має бути врахована. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я правильно зрозумів позицію комітету: що, оскільки попередня правка була відхилена, 177-а, то бажано, щоб зал підтримав та врахував правку 178? Так? врахував… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів, да. Ставлю на голосування правку 178 народного депутата Ткаченка для повного її врахування. Прошу підтримати та проголосувати.

Зараз нам пропонують у різних кодексах по-різному регламентувати заявлені відводи суддям. У нас і так уже в кодексах написано, що другий відвід – це вже зловживання правами, хоча, на жаль, дуже часто, дуже часто може бути і третій відвід, і четвертий, і п'ятий. Тому що дуже часто судді під час судового провадження вчиняють дії, які свідчать про їх упередженість у конкретному судовому процесі. Так от, нам зараз говорять: якщо заява про відвід судді подана за 3 дні, то її розглядає інший суддя, а якщо менше ніж за 3 дні до засідання, то розглядає той самий суддя, проти якого подано відвід. Це повний абсурд. У нас уже таке було, коли відвід розглядав сам суддя, який слухав справу. Якщо суддя не заявив самовідвід на стадії підготовчого засідання, то як він задовольнить заяву про відвід? такі випадки були, але вони мізерно малі і, як кажуть фізики, ними можна нехтувати. Це настільки мала… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на правці? Може, якось об'єднаємо все ж таки? Ставлю на голосування 179-у. Не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-134 Правка не врахована. 180-а, Красносільська. Не наполягає.

Насправді 186-а теж стосується цього самого питання. Шановні колеги, не може в одній і тій самій судовій справі лише із-за того, за яку кількість днів до засідання подано відповідне клопотання про відвід судді, не може бути 2 різних процесуальних розв'язання цього клопотання. Якщо я його подав за 4 дні, то розглядає інший суддя, а якщо я його подав менше ніж на 3 дні, то розглядає той самий суддя. Не може бути різних підходів до вирішення одних і тих самих процесуальних питань лише в залежності від дати, коли я подав відповідне клопотання. Тим більше, я підкреслюю ще раз, в кодексах уже є норма про те, що другий відвід одному і тому самому судді під час одного і того самого судового процесу може і так вважатися зловживанням правом. Я вважаю і цю норму абсурдною, але хоча б це змініть. Не можна в одному процесі по-різному вирішувати однакові… Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 186-у Власенка. Не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-142 Рішення не прийнято. 189-а, Власенко. Ця правка аналогічна попередній, і я розумію її долю. Але я ще раз підкреслюю, шановні колеги, так не буває, що в одному і тому самому процесі однакові процесуальні питання вирішуються по-різному, в залежності від того, коли це питання виникло з точки зору часу розгляду справи. Так не буває. Це неправильно з точки зору теорії права. Це треба змінювати. Треба однакові уніфіковані процедури відводу робити. Я розумію, що мені зараз розкажуть про те, що захисники чи адвокати у відповідному цивільному процесі зловживають правами на відвід. Але, я ще раз підкреслюю, є уже норма, яка може тлумачити другий відвід, другий всього-на-всього у справі, як зловживання правом. Тому треба надати процесуальну можливість сторонам, якщо вони бачать упередженість суду, дати можливість, щоб інший суддя розглянув такий відвід. Не можна це робити. Тому прошу підтримати хоча б цю правку. За-144 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 187 правка, Фріс Ігор Павлович. Дякую, пане Голово. Друзі, ми вже два рази зараз не проігнорували, скажемо так, правочки до Цивільного кодексу, до Цивільно-процесуального кодексу і Господарсько- процесуального кодексу. Давайте не зробимо цю помилку в Адміністративно-процесуальному кодексі. Ми говоримо далі про питання, пов'язані із забезпеченням позову, зобов'язання вчинити певну дію. Ми з вами прийняли на цій сесії два антирейдерських законопроекти. І, як наші колеги говорять, що ці правки можуть, навпаки, спровокувати рейдерство. Навпаки, цими правками ми даємо можливість забезпечити від рейдерських захоплень і в прийнятті відповідних рішень державними реєстраторами, які працюють в процесі адміністративного провадження. Тому, будь ласка, підтримайте цю правку, щоб ми не вилучали такий спосіб забезпечення позову, як зобов'язання вчинити певні дії, які можуть розповсюджуватися безпосередньо на державних реєстраторів, які працюють у сфері юстиції. Дякую і прошу підтримати мою правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Позиція комітету: дана правка була відхилена. І, дійсно, вона полягає в тому, що зобов'язання вчинити певні дії, воно є абстрактним і може використовуватися в будь-який спосіб. Ставлю на голосування правку номер 187 Фріс. Вона не врахована комітетом, комітет на цьому наполягає. Прошу визначатись та голосувати.

За-191 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 190 правка, Ткаченко. Не наполягає? 191-а, Князевич. Наполягає. Тут, знову ж таки, йде про встановлення обов'язку відповідача вчинити певні дії. Скажіть, будь ласка, а якщо ці дії набудуть незворотного характеру, що потім робити? Хто за це нестиме відповідальність, якщо в тому числі, про що щойно сказали, чиясь власність буде фактично переписана на іншу особу, наприклад? І все, а наслідків жодних, тому що, вибачте, потім ідіть судіться, починаючи з першої інстанції, закінчуючи Європейським судом з прав людини. Мине десятки років, чи там кілька років, навіть якщо ви справедливість зможете знайти в Європейському суді з прав людини, отримаєте компенсацію моральну і 9 тисяч євро, чи 10 тисяч євро, а ваша власність кілька сотень тисяч, наприклад, вже буде в інших руках добросовісного набувача. Друзі, для чого ми це робимо, я не розумію? Такого ще прецеденту ніколи не було. Прошу залишити і прошу підтримати цю норму. 195 правка Князевича не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

Тут знову ж таки, друзі, ми унеможливлюємо судовий контроль на первинному етапі шляхом відповідного забезпечення позову у випадку, вдумайтесь, проведення конкурсів, аукціонів, тендерних процедур тощо. Вже вони тільки після того, як відбудуться, навіть з грубим порушенням закону. Все, є результат. Є людина, яка, наприклад, на тендері перемогла в чесному змаганні з точки зору формально, оскільки ніхто не може здійснювати. Попробуй потім докажи в судах, що це було нечесно. Для чого ми це робимо? Має бути судовий контроль, оперативний, миттєвий на такі речі. Це ж дуже стислі строки, присічні строки проведення цих тендерних процедур. Чи ви хочете дочекатися цих рішень, через скільки років будуть? Уже всі забудуть про той тендер. Друзі, давайте хоча би в цій частині в адміністративному судочинстві залишимо цю норму. Це надважливо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте? 195 правка Князевича не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

За-132 Правка не врахована. 200 правка, Князевич. Не наполягає.

Колеги, у зв'язку з тим, що у нас правка номер 177 була не підтверджена, яка на підтвердження ставилась, а була врахована також правка 178, тому правка комітетська, яка є 208, вона має бути поставлена на підтвердження. Я прошу Голову поставити дану правку номер 208 на підтвердження. Вони є взаємопов'язані із попередніми Якщо я правильно зрозумів комітет, 208 правка була пов'язана з тією правкою, яка була відхилена. ПАВЛІШ П.В. Яка була відхилена… вона показана… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію, так це запропонували вже. Василь Іванович, вже запропонували, саме таку пропозицію внесли. Ставлю на голосування правку 208. Вона була врахована комітетом, однак під час розгляду законопроекту в залі є доцільним її відхилити. Правильно я розумію? Прошу визначатись та голосувати.

Власенко, 205 правка. Як називається наш закон, який ми зараз розглядаємо? Він називається: про внесення змін там до відповідних кодексів щодо удосконалення перегляду судових в апеляційному та касаційному порядку. Але при цьому цей закон розглядає і питання, в першу чергу, пов’язані з мірами запобіжного з мірами запобіжного заходу і запобіжними заходами. Тобто з рішеннями, які приймають суди першої інстанції. Давайте всім чесно скажемо, навіщо це робиться. Це робиться для того, що прийнято неконституційний Закон про скасування переліку підприємств, які не підлягають приватизації, зараз масово передаються підприємства на приватизацію. Для того, щоб суди, маючи законні підстави зупиняти ці аукціони, для того, щоб цього не відбулося, зараз заборонили судам взагалі будь-яку можливість обмежувати тендера, аукціони і так далі, в тому числі конкурси і все інше. Тобто призначайте кого хочете, з порушеннями, але… Позиція комітету, будь ласка. правку Петьовки, і він зараз називається: "Про внесення змін до Господарського процесуального, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства щодо удосконалення порядку розгляду судових справ". Не апеляційного, а касаційного порядку. Правка 205, вона була врахована частково, автор наполягає на її повному врахуванні. Правильно я розумію? Комітет вважає по-іншому. Ставлю правку 205 на голосування. Прошу визначатися та голосувати.

За-128 Рішення не прийнято. Правка 209, Ткаченко. Прошу поставити на підтвердження 209 правку з огляду на те, що вона тісно взаємопов'язана із правкою 178, врахування якої було підтримано залою. Дякую.

правку номер 209 також підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. 178 правка була врахована, то і бажано було б врахувати 208 правку Ткаченка. Вибачте, 209 правку Ткаченка. Шановні колеги, ставлю на голосування правку 209 народного депутата Ткаченка для її врахування. Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую, шановний пане Голово. Знову-таки шановний пан доповідач зазначив, що змінили назву закону. Це вчергове свідчить про певні маніпуляції, тобто спочатку внесли закон, який всім тут презентували як закон щодо уніфікації судової практики і діяльності апеляційних і касаційних судів, потім понапхали туди питань, пов'язаних з заходами забезпечення, для того щоб вирішувати політичні питання. А потім, звичайно ж, колега абсолютно справедливо сказав, що, хлопці, закон же ж не про це. Тобто насправді чергова маніпуляція на маніпуляції. А 214 правка стосується того, про що ми вже говорили: про те, що якщо це суд, якщо це судочинство, то суд, який вже встановив, я підкреслюю, це слово, встановив вже він порушення закону, і це не має ніякого відношення до того, що написано в касаційній скарзі, суд вже встановив порушення закону, то ви пропонуєте, щоб суд на це не реагував лише тому, що в касаційній скарзі про це нічого не сказано. Це абсурдна конструкція, суд буде потокати порушенням закону, це неправильно. Сергій Володимирович, ви наполягаєте, так? Ставиться на голосування правка 214, народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити, прошу визначатись та голосувати. За-124 Рішення не прийнято. Наступна правка - 210, народного депутата Дубінського. Не наполягає. Наступна правка - номер 211, народного депутата Фріса. Я перепрошую. Наступна правка 215, народний депутат Демченко. Не наполягає. Наступна правка - 216, народний депутат Батенко. Не наполягає. Наступна правка - 217, народний депутат Демченко. Не наполягає. Наступна правка - 218, народний депутат Власенко. Частково врахована.

Я, знаєте, не завжди розумію, що таке "враховано редакційно", бо ти читаєш, а враховано абсолютно не те, що ти пропонував, але тобі пишуть, що воно враховано редакційно. Я ще раз підкреслюю, є низка технічних питань, вірніше, нібито як технічні, але такими насправді не є. Це по-перше. По-друге, ви знаєте, юриспруденція – це наука про терміни і наука про слова, і кожне слово має значення. Тому я наполягаю на тому, щоб моя правка 218-а була врахована не редакційно, а була врахована в повному обсязі, так, як я її зазначав і подавав як суб'єкт законодавчої ініціативи. Тому що в даному випадку, я ще раз підкреслюю, є прості процедури, які просто були недорегламентовані, але вони є принципово важливими під час касаційного провадження. Дякую. 218 правка, автор наполягає на повному врахуванні. Комітет не підтримав цю пропозицію. Прошу визначатися та голосувати. За-125 Рішення не прийнято. Правка Князевича, 226-а.

про відмову задоволення заяви відповідно теж реагували. Але тоді вам треба якось реагувати, бо залишається норма про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленою обставиною. Тобто ви доповнили новою нормою, і в одній частині будуть дві різні норми. Це неправильно. Треба або тоді вилучати стару, або нову не добавляти. Подивіться, будь ласка, Я не наполягаю на голосуванні, але наполягаю на тому, щоб ви уважно глянули під час техніко-юридичного опрацювання.

Дякую, шановний пане Голово. Ну, по-перше, я би хотів звернути вашу увагу, що за станом на вчора по цьому законопроекту… за станом на вчора на вечір по цьому законопроекту не було висновку Головного юридичного управління. Можливо, цей висновок з'явився, але я його поки що не бачив. А, повертаючись до правки 228, насправді перелік підстав для касаційного оскарження, напевно, повинен бути ключовим питанням, який би розглядався законом, який хотів покращити роботу суду касаційної інстанції, це одне із ключових питань. Це і є той фільтр, який би міг стати фільтром з одного боку, для уніфікації судової практики, а, з другого боку, для того, щоб касаційні суди не були перевантажені, ну, скажімо, питаннями, які заздалегідь з юридичної точки зору і з точки зору існуючої практики уже неодноразово вирішувалися Верховним Судом. прошу, я вважаю, що я запропонував оптимальний баланс саме для цього,

За-132 Рішення не прийнято. Правка 153, Князевич. Я об'єднаю з вашого дозволу 229 і 230, зекономлю час. Я просто виступлю і не наполягаю на голосуванні, але прошу врахувати. Дивіться, тут ми вже говоримо про те, що має бути відповідно неправильне застосування судом матеріального права враховано, тобто те, що я казав. Тобто ми десь враховуємо, десь не враховуємо, ну, це неправильно. Треба буде потім по всьому тексту передивлятися, тому що або випало технічно, або, ну, я не можу зрозуміти чому. Не може бути так, що в різних кодексах по-різному, ми ці речі внормовуємо, Павло Васильович, ну погодьтесь, треба передивитися. Так само і по висновку. Знову висновок другий має бути Верховного Суду про відступлення. Ну, не може бути жодного висновку. Я прошу все ж таки, коли ми будемо доопрацьовувати, уважно продивитися на весь текст законопроекту. Таке враження, що ми... як лист з Простоквашино виходить: хтось писав одне, хтось – друге, хтось – третє. Не може так бути, це різні кодекси, в яких одні і ті самі норми по факту, аналогічні, мають однаково регулюватися. Дякую. 13:49:56 ПАВЛІШ П.В. Якраз ми і уніфікуємо всі кодекси процесуальні, в одному руслі Ви не наполягаєте на голосуванні? І 230-у так само, да? 231-а, Макаров. Колеги, я вже бачу, що без повторного другого читання ми не обійдемося, бо в нас така каша зараз. Це вже всі-всі зараз бачать. Зараз я звертаю увагу на те, про що казав в інших кодексах. Формулювання "крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку" не потрібно в цій нормі, оскільки відступлення від висновку Верховного Суду здійснюється шляхом прийняття постанови Верховного Суду, в якій міститься новий висновок про відступлення від більш раннього висновку. Тоді більш ранній висновок вважається нечинним. Отже, в уточненні "крім випадку…" не потрібно, його треба викреслити в усіх трьох кодексах. Давайте або повернемось, ще раз проголосуємо, або відправте на повторне друге читання. Ми там, не поспішаючи, сядемо, нарешті, послухаєте, що вам кажуть представники різних фракцій, члени комітету, що вам кажуть судді. І тоді ми приймемо нормальні кодекси. Бо він кулуарно приймається зараз.

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я на самому голосуванні не наполягаю. Прошу знову ж таки звернути, тут те саме, що в інших кодексах. Ми – підстави, підстави, на яких подається… опираємося знову ж таки на інші статті, знову – підстави, підстави. Так не може бути. Повірте мені, що з точки зору техніко-юридичної… І потім, як засовувати ці норми в різних частинах кодексу? Не може так бути. Під час техніко-юридичної треба виправити. Дякую.

Мова йде про відкриття касаційного провадження. От зараз є формулювання, що Верховний Суд відмовляв у відкритті касаційного провадження у випадку, якщо Верховний Суд уже виклав у своїй постанові висновок щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, крім випадків, коли існує постанова щодо бажання відійти від такої практики. На цьому етапі висновку чи постанови Верховного Суду про бажання відійти від практики бути не може. Тут має бути інше формулювання: "крім випадку, коли Верховний Суд вважає вважає за необхідне розглянути питання про відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах або вважатиме, що розгляд справи сприятиме забезпеченню розвитку права та формуванню єдиної та формуванню єдиної правозахисної практики". Мова йде тільки про відкриття. Тут не може бути ще такого висновку. Суд просто при прийнятті справи це зрозумів і вирішив. Це формулювання треба… ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 243-ю Макарова. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-129 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 244 правка – не наполягає автор. 245-а, Власенко. Дякую, пане Голово. Підстави для відмови у відкритті касаційного провадження, якщо ми говоримо про фільтри, які ми даємо Верховному Суду для уніфікації судової практики, є так само важливі як і момент як і момент підстав, які касант зазначає у відповідній касаційній скарзі. Тому я вважаю, що це повинно бути виписано мікрохірургічно і в такий спосіб, щоб не було можливостей подвійного, потрійного тлумачення. Це при тому, що цими змінами надається можливість відмовляти у відкритті касаційного провадження судді одноособово. Тобто це все повинно бути дуже-дуже виважено розписано і дуже виважено встановлено. цього в законопроекті, який подано за наслідками підготовки до другого читання, не дотримано. Тому я прошу підтримати правку 245, яка розв'язує ці питання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка 245 не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

249-а, Князевич. Включіть, будь ласка, мікрофон. 13:55:45 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Нам тут треба просто концептуально визначитись: йде мова все ж таки про відкриття касаційного провадження чи касаційного оскарження. Бо ми десь раз пишемо про оскарження, десь про провадження, десь відкриваємо провадження, а десь даємо право людині на касаційне оскарження. У цьому випадку, як на мене, все ж таки йдеться про касаційне оскарження, а не провадження. Провадження там, де… коли воно відкривається вже відповідно судом. тут повна плутанина. Відверто кажучи, я навіть не знаю, чи це можна техніко-юридично доопрацювати. І я теж підтримую Олега Анатолійовича, що, крім як повторне друге читання, в кращому випадку, ми просто зараз не розберемося. Я співчуваю тим, кому доведеться потім це все зводити і техніко-юридично доопрацьовувати, і брати на себе відповідальність щодо того, як визначати, які норми правильні, які неправильні. Тому, напевно, ми до цього дійдемо.

процесуальних щодо справ, які попадають в касаційну інстанцію. Якщо вже ця справа попала в касаційну інстанцію, не треба зараз обмежувати суд щодо можливості перегляду справи в повному обсязі. Я наводив приклад про танк. Я можу навести ще дуже багато прикладів, коли незаконна угода не оскаржувалась сторонами, а оскаржувався тільки порядок розрахунків. Якщо такі справи будуть доходити до Верховного Суду і Верховний Суд буде бачити, що суд першої та другої інстанцій неправильно застосував норму матеріального право, але про це сторони не вказали, він повинен освятити фактично це рішення першої і другої інстанцій і зробити його рішенням Верховного Суду, не скасовуючи незаконне рішення, коли воно очевидно. Тому треба, будь ласка, мою правку врахувати. 250 правка, народний депутат Макаров. Вона не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. 13:58:12 За-134 За-134 Правка не врахована. 253-я, Князевич. Не наполягає. 251-а, врахована редакційно, Власенко. Дякую, пане головуючий, за розуміння того, що я не розумію, що таке враховано редакційно. Насправді, я ще раз підкреслюю, нам пропонують зараз два нових терміни. Тобто у нас з'являється термін "постанова Верховного Суду" і з'являється термін "постанова Верховного Суду після подання касаційної скарги". Тобто це така трошки юридична… А чим вони відрізняються, якщо можна дізнатись? У них різний статус? Що у них різне? Це є постанови Верховного Суду, нормальні і звичайні. Звичайно, що постанови Верховного Суду прийнятті після подання касаційної скарги, звичайно, повинні бути враховані, правові позиції, правові позиції повинні бути враховані під час розгляду. А якщо, як мені підказує колега, що робити, якщо вони будуть різними, ці постанови? А вийти за… якщо це не зазначено в касаційній скарзі, вийти за це не можна. Тобто, ви знаєте, створено якусь таку абракадабру, якусь плутанину, яка точно ні до чого гарного не призведе. І я прошу підтримати мою правку 251, але… ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка врахована редакційно. Власенко наполягає на голосуванні. Ставлю це на голосування. Я прошу визначатись та голосувати.

За-128 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Князевич, 253-я. Не наполягає. Наполягаєте? Я дуже коротко. Тут знову ж таки… Тут ми говоримо про… або неправильне застосування норм матеріального права знову пропустили. Я наводив приклад там кілька десятків правок назад. В інших місцях ми про це згадуємо, а тут упускаємо. Я не розумію, в чому воно відрізняється, що ми в різних кодексах по-різному внормовуємо ті самі норми. Поясніть мені. Ви ж кажете про уніфікацію. Може, я не вловив щось? Поясніть. Я погоджусь, напевно, з вашою аргументацією. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Комітетом правка не врахована. Ставлю на голосування пропозицію про врахування правки Князевича 253. Прошу визначатись та голосувати.

За-121 Рішення не прийнято. 254-а, Макаров. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. 14:01:17 МАКАРОВ О.А. Наполягаю на тому, що: "Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справ буде виявлено неправильне застосування норм матеріального права" Повідомляю вам, що, якщо Іван продасть Петру трибуну Верховної Ради і президію разом з її мешканцями, а другий не розрахується за це, і суд першої інстанції постановить, що це правильне рішення, суд другої інстанції постановить, що це правильне рішення, Верховний Суд не матиме можливості скасувати незаконне рішення щодо продажу майна, яке належить третій особі: ні першому, ні другому, ні позивачеві, ні відповідачеві. Можливо, вас цей приклад якимось чином зачепив, чи ні? Вибачте, добавте 15 секунд. Я думав, що ви закінчили просто. 14:02:10 МАКАРОВ О.А. Я пропоную в усіх кодексах вказати, що суд не обмежений доводами

Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Да. Ставлю на голосування 254-у, Макарова. Вона не врахована комітетом. Прошу визначатися та голосувати. правка не врахована. 156-а, Князевич. Руслан Петрович, давайте… 256-а. Давайте не наполягати. Можемо не наполягати? Дякую. 257-а, Макаров.

Вибачте, ну я вже по двох кодексах про це казав. Нам треба зробити виокремлення "крім пункту 1 цієї статті", де йде мова, що суд не дослідив зібрані у справі докази. А так виходить, що у своїй касаційній скарзі має скаржник посилатися на дії суду, які суд, вибачте, не вчинив. Ну це маразм: в суді скаржника заставити писати, до того, як ще суд не розглядав, він має обґрунтовувати те, що ще має статися під час досудового розгляду, ще його не сталось. друзі, давайте хоча би такі технічні речі враховувати. Це нічого не вартує вам, але точно допоможе людині правильно написати касаційну скаргу, щоб її просто на початковому випадку відразу не відфутболили. Дякую. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, правка 256, Князевич. Не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

Об'єднайте, будь ласка, з 259-ю, дві хвилини мені потрібно. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 14:04:40 МАКАРОВ О.А. Шановні колеги, ми завершуємо розгляд у другому читанні проекту Закону про внесення змін до процесуальних кодексів. Як ви побачили під час обговорення, що цей законопроект є недосконалим. Є норми, які мають бути враховані, вони не враховані. Є норми, які ніби враховані, але виписані у порівняльній таблиці таким чином, що вони не можуть бути імплементовані в діючий закон. Я абсолютно переконаний, що зараз ми приймаємо рішення, яким будуть керуватися судді першої, другої, третьої інстанції, за яким будуть судитися громадяни України, адвокати будуть читати цей кодекс, по-різному тлумачити. Наша задача - зменшити кількість справ у Верховному Суді, зробити правильні, реальні, зрозумілі процесуальні фільтри. Ми своїм рішенням можемо настільки заплутати питання розгляду спорів господарських, адміністративних і цивільних, що ми тільки погіршимо і кількість справ вона буде збільшуватися. Тому я абсолютно переконаний, що поспішати нам немає куди. Я закликаю колег з усіх фракцій зараз не підтримувати цей законопроект у другому читанні, направити на повторне друге читання, залучити фахівців, залучити суддів, як ми це робили на початку, апеляційних суддів, суддів Верховного Суду, уважно всіх вислухати, і потім кулуарно не переписувати те, про що ми домовляємося на цих зустрічах, про що ми домовляємося на підкомітеті, проводити комітет таким чином, щоб всім було зрозуміло, досягнути консенсус. Я ще раз прошу ставити на голосування і направляти його на повторне друге читання. Дякую. Дякую. Ми можемо не голосувати, да, за обидві? Я так розумію, залишилася одна правка Князевича, після цього можемо… Хвилину я вам дам. Ні, одна правка Князевича - і після цього переходимо до голосування. Більше немає, да, бажаючих виступити? Хвилину Князевичу. Хвилину – Князевич. Хвилину – Князевич. І переходимо до голосування. Дякую. Ви сказали, що ви не маєте відповіді, але воно давно розглядалося, очевидно, він готовий для розгляду. А я вам скажу, шановні колеги, це пов'язано з тим, що завтра у Конституційному Суді відбудеться розгляд Закону 1008, і зрозуміло, яка перспектива його очікує після висновку Венеційської комісії. Тому що ці процесуальні кодекси так звані, вони в розвиток того закону. І якщо той закон буде визнаний неконституційним, я вас запевняю, що така сама доля чекає ці процесуальні кодекси. І та непрофесійна робота, яку ми зараз бачимо, на превеликий жаль, мене особисто дуже розчаровує. Тому що це процесуальні кодекси, за якими має жити наша держава, мільйони наших українців, які звертаються до суду. Ми колись самі ці процесуальні кодекси вісім сесійних тижнів розглядали, вісім тижнів, а ми за півдня фактично зруйнували і виписали нову модель, яку ніхто не розуміє до кінця, навіть з членів комітету. Тому я підтримую позицію колеги Макарова: виключно повторне друге читання. І, будьте ласкаві, давайте дочекаємося рішення Конституційного Суду… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування, займіть свої місця.

Шановні колеги, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку (реєстраційний номер 2314). Будь ласка, підготуйтеся до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Рішення прийнято, закон прийнято в цілому. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую,